Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Vlada je podnijela amandman koji vam je podijeljen na klupe. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za europske integracije, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće ste primili na sjednici. Potpredsjednica Vlade, gospođa Đurđa Adlešić će dodatno u ime predlagatelja obrazložiti prijedlog zakona. Izvolite potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pred nama se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, zakon koji je izazvao brojne rasprave i prije nego je stigao na saborske klupe što je sigurno dobro pokazuje i senzibilitet i odgovornost prema temi. Cilj je svakako i podići demokratske standarde i pokazati politiku kao odgovoran posao. Svrha je podići etičku razinu u državnoj službi i vlasti, prisutnost korupcije kao i dojam njezine prisutnosti svesti na najmanju moguću mjeru. Ovim prijedlogom zakona Vlada želi precizno propisati postupak prijavljivanja imovine dužnosnika, ograničiti broj njihovih članstava u nadzornim odborima, trgovačkim društvima, ustanovama i izvanproračunskim fondovima. Pooštrili smo i sankcije u slučaju utvrđivanja sukoba interesa javnih dužnosnika te time ojačali pravne instrumente za sprječavanje sukobe interesa u obnašanju javnih dužnosti. Usklađeni su i pojedini nazivi pojedinih dužnosti i ustrojstvenih jedinica kod Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravobranitelja za osobe sa invaliditetom i zamjenici koji su postali državni dužnosnici. Odredbe ovog zakona primjenjuju se ovaj puta i na predsjednike uprava trgovačkih društava koje su u cijelosti u državnom vlasništvu, zamjenike gradonačelnika i općinske načelnike te članove županijskih, gradskih i općinskih poglavarstava te članove poglavarstva Grada Zagreba. U prijedlogu zakona propisali smo i jasne definicije o sadržaju izvješća o podacima o imovini dužnosnika. Dužnosnici su obvezni u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost podnijeti povjerenstvu izvješće o imovini kao o bitnim promjenama tijekom obavljanja obavljanja javne dužnosti. Podaci o stečenoj imovini dužnosnika obuhvaćaju nekretnine, pokretnine veće vrijednosti, vozila, plovila, zrakoplove, radne strojeve, lovačko oružje, umjetnine, nakit, vrijednosne papire i ostalo vrednije od 10 tisuća kuna osim pokućstva i odjeće, poslovne udjele i dionice, štednje veće od jednogodišnjeg neto prihoda dužnosnika, dugove, preuzeta jamstva, prihode od autorskih, patentnih i ostalih intelektualnih vlasništva, svi ostali prihodi i dugovanja, preuzeta jamstva i ostale obveze. Podaci su javni. Objavljuju se bez suglasnosti dužnosnika, a povjerenstvo može zatražiti i odgovarajuće dokaze o imovini. Prije podnošenje izvješća dužnosnik ne može primiti plaću. Prijedlog zakona predviđa da dužnosnici mogu biti članovi najviše u dva nadzorna odbora trgovačkih društava, ustanova, izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član nadzornog odbora po položaju. Dužnosnik u tom slučaju ne prima nikakvu naknadu za članstvo, osim za putne i druge troškove. Do sada je bila praksa da su državni dužnosnici mogli biti u šest ili sedam nadzornih odbora, bilo je slučajeva od devet, a ja se mogu prisjetiti i dvoznamenkastih brojaka u nekim ranijim mandatima. Zbog opsežnosti i velikog broja obaveza dužnosnik koji bi povremeno dolazio na sjednice nadzornog odbora nije mogao kvalitetno obavljati svoj posao. U cilju depolitizacije povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, uključivanja predstavnika javnosti kao nadziratelja rada javne vlasti, te postizanja veće samostalnosti u radu povjerenstva izmijenjeno je nekoliko odredba. Pa, prijedlog zakona predviđa da se povjerenstvo sastoji od 11 članova, 6 iz redova zastupnika, 3 iz stranke koje obnašaju vlasti i isto toliko iz oporbenih stranaka, a pet iz redova uglednih javnih djelatnika. Povjerenstvo predsjednika bira iz reda uglednih javnih djelatnika koji ne smije biti član nijedne političke stranke. Bilo bi dobro kad bi političke stranke uspjele oko imena postići konsenzus i tada bi sasvim sigurno otpao i prigovor da se povjerenstvo ili predsjednici povjerenstava politički obračunavaju preko ovog tijela. Članove imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Član povjerenstva može biti ponovno imenovan najviše jednom. Povjerenstvo ima i stručnu službu koja ovim zakonom ojačava, povećavaju se i sredstva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga povjerenstva, te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje povjerenstva. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe uređuju se unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe. Postupak pred povjerenstvom otvoren je za javnost, osim za vrijeme glasovanja. Povjerenstvo daje mišljenje o primjeni odredaba ovoga zakona, dužnosniku izriče sankciju u obliku obustave isplate neto mjesečne plaće u iznosu od 5 do 10 tisuća kuna, ukoliko dužnosnik ne podnese izvješće u roku ili u izvješće navede neistinite podatke, ili ako ne podnese izvješće povjerenstvu o bitnim promjenama imovinskog stanja za vrijeme obnašanja dužnosti. Do sada je, inače, bila predviđena sankcija od 3 do 5 tisuća kuna. Ukupni iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti trećinu mjesečne neto plaće, a obustava ne može trajati dulje od tri mjeseca. Povjerenstvo izriče opomenu i javno je objavljuje, ovaj puta na trošak dužnosnika, tako da mogućnost da se dužnosnik ogluši i ne objavi informaciju, što je do sada bilo slučajeva, ovaj puta u potpunosti otpada. U slučaju da dužnosnik ne uplati trošak za javnu objavu odluke, javna objava izvršit će se iz sredstava državnog proračuna, a naknada troškova javne objave naplatit će se obustavom isplate neto mjesečne plaće Ako je primjereno naravi povrede, povjerenstvo tijekom postupka nalaže dužnosniku da otkloni uzroke postojanja sukoba interesa u određenom roku, te ako dužnosnik to učini obustavlja postupak ili isti dovršava ispunjenje naloga, uzima u obzir prilikom izricanja sankcije. Upravo su potreba za rješavanjem ovih pitanja i što efikasnija borba protiv korupcije kao osobito opravdani državni razlozi naveli predlagatelja na traženje da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Stoga ocjenjujemo da su se stekli uvjeti iz članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora za donošenje zakona po hitnom postupku. Što se tiče onog financijskog dijela, za koje zastupnici obično s pravom pitaju, za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati milijun kuna dodatnih sredstava u državnom proračunu. Navedeni iznos potrebno je osigurati za isplatu naknade za članove povjerenstva, za utvrđivanje o sukobu interesa javnih dužnosnika iz redova uglednih javnih djelatnika u bruto iznosu i za rad stručne službe povjerenstva. Poštovane zastupnice i zastupnici, vjerujemo da će rasprava pomoći da zakon bude što kvalitetniji. Drago nam je da su amandmani već vaši počeli stizati na klupe i mi ćemo ih do glasovanja svakako razmotriti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne vidim nikoga. Ne. Otvaram raspravu. Prvo klubovi. U ime kluba HSLS-HSU Antun Korušec. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. kolegice i kolege, poštovani članovi Vlade. Evo, dopustite mi da u ime kluba HSLS-a i HSU-a dam naša razmišljanja vezana uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Smatramo da su najmanje dva razloga zašto je dobro da je ovaj prijedlog zakona ušao u saborsku proceduru. Prvi razlog je svakako senzibiliziranje javnosti i osjećaj javnosti da se mora javno progovoriti bez sustezanja o sukobu interesa i o korupciji. I drugi, ne manje važan razlog, je taj što je u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije za razdoblje 2006.-2008. godina predviđena kao obveza razmatranje i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti. Dopustite mi da vas na početku podsjetim na prošli mandat ovog Sabora kada se HSLS sustavno zalagao za depolitizaciju javne uprave. Zbog toga je Klub zastupnika HSLS-a predložio izmjene i dopune Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika zajedno s Klubom zastupnika HSS-a. Što smo zapravo zajedno željeli postići? Tim zakonskim prijedlogom željeli smo državne dužnosnike i njihov broj smanjiti u upravnim ili nadzornim odborima trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova u pretežitom državnom vlasništvu ili onih u kojima država ima većinski udio, odnosno, paket dionica. I također smo time time željeli spriječiti situaciju da pojedini državni dužnosnici sjede u devet ili više nadzornih odbora i tako spriječiti mogući sukob i nadležnosti i interesa. Činjenica je da su državni dužnosnici iznimno opterećeni svojim poslom i svojim obvezama, pa stoga dužnosnik koji uz svoje radno mjesto je još i član u nekoliko nadzornih odbor, pa u nedostatku vremena samo povremeno dolazi na sjednice, sasvim sigurno ne može kvalitetno obavljati funkcije vezane uz rad, odnosno, poslovanje društva, pa mu onda sigurno tamo nije ni mjesto. Stoga, pozdravljam posebno izmjenu članka 11. postojećeg zakona u kojem stoji da dužnosnici mogu biti članovi u najviše dva nadzorna odbora, naravno, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član nadzornog odbora po položaju. Zapravo, mislim da je izuzetno važno istaknuti da preduvjet za članstvo u nadzornim odborima trebaju biti stručnost, nezavisnost i svijest o osobnoj odgovornosti čime se omogućava depolitizacija rada upravnih i nadzornih odbora, to zaista smatram izuzetno važnim i smatram da ove izmjene i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa to omogućavaju. Ovim je prijedlogom zakona vrlo konkretno definiran model podnošenja izvješća o dužnosnikovoj imovini i povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa pa vjerujem da u buduće više neće biti nerazumijevanja oko ovog pitanja. Također izuzetno važnim i dobrim rješenjem smatram što je u povjerenstvu povećan broj članova i to onih iz redova uglednih javnih djelatnika koji ne smiju biti članovi niti jedne stranke što će zasigurno utjecati na bolji rad povjerenstva i smanjiti broj problema sa kojima se povjerenstvo do sada susretalo. Dakle, ako od 11 članova povjerenstva 6 imenuje Sabor i to tri iz reda vladajuće stranke, tri iz oporbe a pet iz ugleda javnih djelatnika s time da je predsjednik povjerenstva iz redova iz redova javnih djelatnika nestranačka osoba smatram to izuzetno kvalitetnim rješenjem koje garantira uspjeh u radu povjerenstva a time i u provedbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također je dobro i svakako za pohvalu što je sve skupa izloženo sudu javnosti i što će postupak pred povjerenstvom biti otvoren za javnost jer kada se radi o pitanjima koja su vezana uz sukob interesa i korupciju tada javnost ima pravo u najvećoj mjeri biti upoznata s time jer naravno upravo su građani ti koji pune državni proračun i sasvim je razumljivo da imaju pravo i da moraju znati kuda taj novac ide. Smatram da je svakako za pohvalu i uvođenje sankcija i povećanje sankcija prema državnim dužnosnicima koji se ogluše na navedene odredbe zakona. U zaključnom razmišljanju i razmatranju mislim da treba reći da je korupcija nesumnjivo velika pošast današnjeg društva i vjerujem da će upravo izmjene koje propisuje ovaj zakon doprinijeti njenom smanjenju. Tendencija isključivanja državnih dužnosnika iz upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države samo potiče uspješnost poslovanja, nikako je ne umanjuje. Dakle, ta tendencija isključivanja državnih dužnosnika ponavljam samo potiče uspješnost poslovanja jer se posao nadzora prepušta stručnjacima. Upravo zbog toga u ime kluba HSLS-a i HSU-a podržavam izmjene i dopune ovog zakona i smatram ih bitnim doprinosom razvoju demokratizacije u društvu. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i već sam naslov podrazumijeva definiciju korupcije koja je usko vezana uz državne dužnosnike. Pa i sama definicija korupcija kaže da je to zloupotreba javne dužnosti radi osobne koristi. U kojim područjima korupcija u svijetu raste i cvjeta? Najviše u onim područjima koja su najpropulzivnije gospodarske grane a to su droga, oružje i nafta. Prvo, drugo i treće u svijetu ima promet između 600 i 800 milijardi dolara godišnje i mi se tu hvala Bogu ne nalazimo, ali se nalazimo u onim ostalim navodno sitnim područjima korupcije u kojima zauzimamo jedno nestvarno mjesto, 69. mjesto od 184 zemlje prema Transparency Internationalu. Puno ili malo? Mislim da je to mjesto koje je prenisko ali dobro napredujemo. Naime, indeks dojma korupcije je 2007. bio najbolji, najpovoljniji u Hrvatskoj od kada se uopće prati, iznosio je 4,1. Dakle, raste zadnjih sedam, osam godina i to je rezultat svih Vlada u dosadašnjih sastavima. Zašto smo još uvijek nezadovoljni i moramo iznova donositi ovakav zakon kakav je pred nama. Nezadovoljni smo zbog toga što je to nisko mjesto 69. ali opet ne smijemo biti niti previše samokritični jer iza nas se nalaze dvije članice Na gorim mjestima su sve bivše republike odnosno države proistekle iz Jugoslavije osim Slovenije i veliki dio bivših socijalističkih zemalja. Dakle, imamo dva velika faktora rizika. Jedan je izlazak iz socijalizma. Najbolji dokaz koliki je faktor rizika korupcije socijalizam ili postsocijalizam je Rusija koja ima indeks 2,3, nalazi se na 143. mjestu od 184 zemlje po Transparency Internationalu. Drugi naš faktor rizika koji nema nijedna od zemalja koji su bolji od nas je rat. Poslije rata korupcija cvijeta i zato možemo biti ipak zadovoljni što u zadnjih deset godina naš indeks ipak ide prema gore. Dakle, savladavamo i u tom smislu posljedice rata. No, kad zaboravimo na socijalizam koji će biti daleko iza nas i kad zaboravimo na rat koji će biti daleko iza nas da li ćemo onda biti bez korupcije? Nećemo, jer zemlje Europske unije koje jedno i drugo već davno zaboravljaju i socijalizam i rat imaju korupciju koja je neću reći jednako ali usporedivo razvijena sa našom. Primjerice, iz jedne velike Njemačke dobili smo nedavno packe da njihovi investitori zbog korupcije u Hrvatskoj se suzdržavaju od investicija. U isto vrijeme na Internetu pratimo jednu korupcijsku aferu u Njemačkoj u iznosu od 1 milijardu eura. Sa tom svotom je naime jedna poznata njemačka tvrtka podmićivala državne službenike i lokalne službenike za nabavku njezinih uređaja. Dakle, jedna afera u vrijednosti od milijardu eura, što znači i kad uđemo u Europsku uniju nismo se riješili korupcije. Ona je vječna, neiskorjenjiva, nepopravljiva, trajno zlo protiv kojeg se trajno treba boriti i u tom smislu trajne borbe ja sagledavam i ovaj prijedlog zakona koji je pred nama. Taj zakon je donesen na temelju Nacionalnog programa suzbijanja korupcije kojeg je donijela Vlada za razdoblje 2006. do 2008. godine. Citirat ću jednu rečenicu iz tog programa. Ona kaže ovako: "Pogrešno je procjenu razmjera korupcije temeljiti samo na statistici jer je broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva zanemariv.". Drugim riječima. Obraćam se i kolegama u zadnjem redu, pogotovo prijatelju Kajinu. Drugim riječima, korupcija je nešto što je nemjerljivo. Transparency International ju mjeri prema dojmu građana. je razlika između dojma građana i realiteta? Mi to ne znamo jer znanstvenih istraživanja nema ali ću spomenuti primjer zdravstva gdje smo u svim sastavima, dakle i sadašnje pozicije i sadašnje opozicije ministri zdravstva provodili anonimne ankete i korupcija u zdravstvu u smislu podmićenih liječnika je bila ispod 1% svih usluga a na ljestvici je zdravstvo visoko pozicionirano prema stavu javnosti o korupciji u zdravstvu. Puno je veća korupcija u zdravstvu u nabavi medicinskih materijala i potrepština, negoli na razini liječnik-pacijent. To su stvari koje treba suzbijati i kojima treba naći pravu dijagnozu da bi našli pravu terapiju. Dakle, drugim riječima nekad nas ankete znadu zavesti u pogrešnom smjeru, što ne znači da liječnici nisu podložni korupciji u tom minimalnom postotku. No, kad govorimo o korupciji u ovom zakonu onda trebamo vidjeti što novi zakon donosi i u čemu je on poboljšanje. Čuli smo gospođu potpredsjednicu Vlade, osnovno što se u tom zakonu mijenja bi trebalo značiti novu kvalitetu. Mislim da je nova kvaliteta prvo proširenje popisa osoba koje obnašaju javne dužnosti i koje moraju prijaviti svoje imovinsko stanje. U ovom zakonu se između ostaloga taj popis dužnosnika proširuje i na dužnosnike u resoru obrane, što mislim da je jako dobro jer obrana će imati sve veće i veće nabavke. Drugo, proširuje se na lokalnu razinu pa se u nju uključuju zamjenici općinskih i gradskih načelnika, članovi poglavarstava itd. Ovo je posebno dobro jer kad govorimo o korupciji, onda mislimo na državnu razinu, a zapravo je lokalna razina puno veći problem jer je puno veći broj pojedinačnih članova lokalne uprave uključeno na lokalnim razinama, negoli na državnoj. Što se tiče ukupne svote koju dobivaju jedna ili druga razina, o tom podataka na žalost nemamo. Drugo što zakon dobro donosi je jasna definicija sadržaja izvješća koje moramo podnijeti povjerenstvu o svom imovinskom stanju, veliki napredak je što se pokretnine, vrijednosti veće od 10 tisuća kuna moraju pojedinačno navesti pa neće biti više nikakvih nesporazuma. Osobno mislim da nije dobra odrednica u kojoj se bez suglasnosti dužnosnika mogu objaviti sve njegove nekretnine i pokretnine. Mislim da je opasnost u objavi pokretnina i adrese u isto vrijeme, jer to zapravo otvoreni poziv nekome da dođe u sitnim satima i olakša dužnosnika za njegovu pokretninu, kad mu već nekretninu ne može odnijeti. Zato je to upitna odrednica koja se ponavlja uporno i mislim da bi ju trebalo jednog dana preispitati. Nije za to još sazrelo vrijeme. Ono što jest dobro ovdje, to je da je postignuta veća transparentnost. Opet se upotrebljava taj izraz. Vjerojatno se misli na dostupnost, jer je postupak pred povjerenstvom dostupan javnosti i na taj način zaista se može imati uvid u rad povjerenstva. Vjerujem da je poboljšanje i sankcije, područje sankcija gdje se obustavlja dio plaće, gdje se izriču opomene i gdje se javno objavljuju odluke povjerenstva. Dobro je da je Vlada, koliko sam obaviješten, prihvatila amandman na koji način će se naplatiti ovakva sankcija, dakle oduzimanje dijela plaće, jer to do sada nije bilo definirano i bit će sigurno kvalitetnije nego do sada, jer će biti osigurano oduzimanje tog dijela. Mi ćemo u ime kluba podnijeti amandman u kojem ćemo tražiti da se te sankcije sa 10 tisuća kuna povećaju na 20 tisuća kuna, smatramo da bi to bilo primjerenije našim primanjima i na neki način veće opterećenje za prekršitelja i za njegov budžet. ono što će izazvati sigurno najviše polemike u ovom zakonu, to je onaj dio u kojem se za čelnika povjerenstva imenuje osoba koja je nestranačka i koja je izvan samoga Sabora. Zašto je zakonodavac išao na takvo rješenje? Zato da se ukloni u ovoj borbi protiv korupcije politiziranje. Politiziranje korupcije je prema svim svjetskim ekspertima najopasniji dio korupcije, jer politiziranje korupcije ukazuje u najvećem broju slučajeva, ne uvijek, na krive osobe. Zašto to čini? Upravo zbog toga da bi oni drugi mogli u mutnoj vodi loviti debele ribe. Imamo npr. u Bugarskoj aferu u kojoj se otkrilo da su namjerno usmjeravali priče o korupciji na one osobe u državnoj hijerarhiji koje su se najviše borile protiv korupcije. Upravo zbog toga da bi ih se eliminiralo, da bi ih se prisililo na ostavke i na taj način da bi se otupila oštrica borbe protiv korupcije i ta afera je upravo u Bugarskoj završena i dobra je i poučna. No međutim, prava korupcija je uvijek izvan političkih stranaka. Pravi igrači u korupciji ne mogu podnijeti promjenu vlasti svake četiri godine, zato je pogrešno optuživanje da je korupcija veća u opoziciji ili na poziciji, jer oni pravi koji love najdeblje ribe, oni ne pripadaju ni jednima, ni drugima i oni preživljavaju svake izbore i zato je korupcija nakon svih izbora jednaka i bez ikakvih utjecaja izbora na korupciju. Ja volim reći da je jedina stranka koja uvijek dobiva u korupciji HZD ili Hrvatska stranka dugoprstića. Oni ne pripadaju nikome, nego samo sebi i bitka protiv njih je žestoka i oni se vesele kad mi međusobno izmišljamo afere i prepucavamo se jer su onda oni u sjeni tih afera i mogu vrlo lijepo i zadovoljno raditi. U politizaciji posebnu ulogu imaju mediji. Ja vjerujem da će se sa ovakvim sastavom povjerenstva depolitizirati velikim dijelom borba protiv korupcije. Što se medija tiče napravio sam jednu analizu. U prošloj godini, u 16 najtiražnijih novina što obuhvaća 90% ukupne novinske naknade, o korupciji je bilo prema Internetu teksta, od 22 tisuće 800. Znači, 7% tekstova u 90% tiskanih dnevnika i tjednika se odnosilo na korupciju. Ali kad analiziramo tih tisuću 633 članka o korupciji, onda vidimo da su komentari, dakle subjektivno mišljenje zauzeli 44% tekstova, kolumne, opet subjektivno mišljenje, 33% članaka, pisma čitatelja opet subjektivno 17%, a samo 6% su bili izvorni članci temeljeni na faktima. Zašto samo 6%? Jer je teško istražiti korupciju, ponekad vrlo opasno i zbog toga ju rađe prepričavamo nego da se uhvatimo u pravi koštac sa njom i tu bi sigurno bila važna uloga istraživačkog novinarstva da doista krene ne toliko s komentarima i kolumnama, koliko sa istraživačkim, konkretnim činjenicama u borbi protiv korupcije. Politički interesi su u svakom slučaju vrlo značajni i oni zapravo zamagljuju borbu protiv korupcije. Ja sam u politici nekih 18 godina sa prekidima, ja sam do sada bio optužen u 7 velikih afera. Koliko se sjećam '92. sam kupio lanac mesnica jednog tada velikog "Pika", pozlatilo im se, pa sam '93. kupio bolnicu dječju na Srebrenjaku, to im se manje pozlatilo jer je u deficitu. Pa sam '93. kupio i postao vlasnik i zato sam ju kao u pregovorima sačuvao sačuvao bolnicu u Dubravi, to im se pozlatilo jer je vrijedna, pa sve do Shimatzu afere“ protiv koje imam pravomoćnu sudsku presudu da nisam kriv, protiv koje imam, te izmišljene afere i mišljenje Državne revizije za godine kad sam bio ministar u kojem je sve bilo u redu u nabavi. Ali svrha afere je da se netko u toj sjeni provuče i zaradi debele novce. Upravo zbog toga treba depolitizirati ovakve optužbe, treba uvesti nestranačke ljude i zato mislim da je potez koji je Vlada napravila u ovom prijedlogu vrlo dobar i zbog toga ćemo podržati da povjerenstvo vodi nestranačka osoba, osoba koja nema političkog interesa ulaziti u borbu protiv korupcije koja se zapravo izvrne uvijek u borbu za korupciju. Citirat ću još pred kraj poslovni forum autora Radovića koji je rekao ovako. kao borce protiv korupcije.“ Tipičan zaključak za politizaciju korupcije. No, komplot interesa materijalnih, političkih nameće novo rješenje, rješenje nestranačke osobe koje mi podržavamo, osobe koja ne smije biti član niti jedne stranke uz uvjet da na izbor imaju pravo utjecati i vodeći i oporbeni političari bez obzira o kojem se mandatu radi. Dobro je svako rješenje koje daje dobre rezultate. Vjerujem da će rezultat ovog rješenja biti dobar, a ukoliko neće biti i ako ga danas prihvatimo imat ćemo priliku ga ispraviti. No, ono u što vjerujem da će nakon ovoga zakona barem ako ne indeks korupcije u Hrvatskoj pasti u očima naših građana, porasti ugled državnih dužnosnika. Jer kroz ovaj zakon državni dužnosnik koji se provuče u nekoj aferi treba mu zaista čestitati. Drugim riječima, ovaj zakon je toliko dobar, da ne vjerujem da će nekome uspjeti kroz ovo ući u korupciju. Zato klub HDZ-a podržava ovaj zakon uz najavu amandmana o povećanoj sankciji sa 10 na 20000 kuna. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Nije točan navod kolege Hebranga kako korupcija nije vezana za vlast. U načelu u svim sustavima najgora vrsta korupcije vezana je i usprezuje sa vlašću. Ako gledamo modelski čisto i zaista to je najveći problem, pa i kod nas. Dakle, sprega politike i korupcije. Dalo bi se govoriti o tome. Valjda će biti vremena u okviru ove rasprave. Ali govoriti o tome da je korupcija neutralna od vlasti znate to je, to mi liči na govorit o tome da postoji drveno željezo. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Prije svega se ispričavam kolegi Hebrangu na nemiru na tribinama gore koje smo imali, jer nam je njegovo izlaganje bilo dosta zanimljivo pa smo ga iskomentirali. U svakom slučaju moram reći da ovaj zakon koji govori o sprječavanju sukoba interesa, odnosno prijedlogu zakona o tome je usko povezan sa nečim što ovdje ne piše u ovome naslovu, a to je korupcija i kriminal i kada uzmemo te tri riječi, dakle korupcija, kriminal i sukob interesa možemo ih vrtiti dakle u jedan začarani krug. Oni su dvoznačno povezani i generiraju jedan drugoga ili su generirani iz bilo koje od ove tri riječi. Ja nisam uspio, dakle nisam terećen ili osumnjičen za nekakve afere čak od '52. godine kao što kaže gospodin Hebrang, ali mi je drago da u, i kako to lijepo i gordo zvuči da ćemo dobiti pad indeksa korupcije kako bi se otklonila kaže bilo kakva sumnja javnosti u poštenje politike i vlasti. Baš to jako lijepo zvuči iako mislim da naši građani u vrlo malom broju će povjerovati u ovakvu formulaciju. napredak je da iz ovih papira vidimo, iz ovih materijala, da ne kažem ovako papiri, da će članovi nadzornih odbora, odnosno ljudi koji obnašaju dužnost u nadzornim odborima moći obnašati najviše u dva, biti u dva nadzorna odbora što je u svakom slučaju napredak u odnosu na nekadašnje članstvo od 10 pa i više nadzornih odbora. Zaista, ja se uvijek pitam kako je moguće fizički dospjeti na sva ta mjesta i obnašati i kakva je to glava, kakav je to kapacitet intelektualni i sav ostali koji može obnašati toliko i toliko članstava u nekakvim nadzornim odborima, upravnim vijećima itd. Kada promotrimo ovaj materijal da se, da su pobrojani dužnosnici od da kažem državnog vrha, dakle od Predsjednika Republike Hrvatske, pa sve do članova županijskih, gradskih i općinskih poglavarstava, te članovi Poglavarstva Grada Zagreba koji podliježu ovome prijedlogu zakona ili novom zakonu koji ćemo donijeti nakon rasprave i pitam se mislim da je to više od 10000 ljudi obuhvaćeno svi, kada bi se zbrojilo sve ovo što je, svi ljudi koji su ovdje navedeni i dužnosnici koji su točno narečeni u u ovom materijalu. Ali pitam se zar netko zaista treba postati dužnosnik da dođe pod lupu javnosti? Šta je sa onima koji nisu dužnosnici, a sasvim smo sigurni kako kaže gospodin Hebrang da izvan vlasti i politike ima korupcije, ima kriminala. dužnosnici oni koji se bave u neku ruku u bilo kojem obliku politikom i koji su ovdje nabrojeni podliježu pod lupu javnosti, pod rad povjerenstva, pod istraživanje povjerenstva, pod prijave o nekretninama i pokretninama koje posjeduju. A koliko drugih ima koji nisu u ovome spisku, a sasvim sigurno, ne smijem reći sigurno, jer doći ću i ja da kažem, da ne bih odgovarao kazneno za nekakvu klevetu, a sasvim sigurno pouzdano znamo ili bar imamo osnovane osnovane i utemeljene sumnje da postoji nekakvog kriminala. Jer kažu “gdje ima dima, ima i vatre. I vidite, neki dan sam se čudio u Slavonskom brodu kada je zasjedala, kažu skupština jednog trgovačkog društva grada Broda. Skupština, tko je skupština pa kad kaže netko skupština onda mislim da je to više ljudi. Sabor, skupština, parlament, skupština se negdje kaže, saobranje e negdje kaže. A kaže se skupština, jedan čovjek. Gradonačelnik u Slavonskom brodu. On je skupština. Pa mi nikad nije jasno, ovo govorim o nadzornim odborima i u odnosu skupštine trgovačkog društva i nadzornog odbora. On, jedan čovjek je skupština. Zaista mi kao pojam apsolutno nije jasno ni šta on radi kao skupština, ako je skupština. Dakle, i tu bismo mogli neke stvari izregulirati istog pojma skupština u trgovačkim i još nekim drugim društvima. U pravu je gospodin zastupnik Hebrang kada govori o lokalnoj razini i zaista, velikim mogućnostima one trojke kriminal, korupcija, sukob interesa jer zaista kada pogledate koliko natječaja lokalnih uprava i samouprava pada na sudu nakon tužbi i pritužbi onda vidite da je to zaista veliki broj upravo u jedinicama lokalne uprave i samouprave gdje se vrše tako nekakve radnje. E sada, kada govorimo o podacima koji se dostavljaju povjerenstvu, mi smo cijelo vrijeme upotrebljavamo, ja sam slao kad sam došao u ovaj naš časni Dom, u Hrvatski sabor, svoje podatke do bicikla sve, dakle nekretnine i pokretnine, kažem do bicikla koji nisu u voznom stanju, poslao sam povjerenstvu. Nije prošlo, dakle poslao sam poštom popodne, a ujutro je u novinama osvanulo sve to skupa. Dakle, povjerenstvo gotovo da ga nije ni dobilo ili ga je netko, da kažem otparalo kuvertu. Pa se pitam zbog čega se to zove povjerenstvo? Nazovimo ga to drugačije jer povjerenstvo potječe od riječi povjeriti. Dakle, ja sam povjerio svoje stanje u nekretnini i pokretnini nekakvom povjerenstvu, a zato to nije uopće povjerenstvo. Nazovimo to drugačije, nazovimo to ured, nazovimo kako god hoćemo, ali to sasvim sigurno nije povjerenstvo iako ne bježim od toga da to da to povjerenstvo, odnosno kako ćemo nazvati, objavi to da bude dostupno javnosti. Ja nemam ništa protiv da bude dostupno javnosti, ama baš svaki dio nekretnine, svaki komad, dio ili udio ili udio novčani koji netko posjeduje. Sada ovdje govorimo o tome da bi trebalo zaštititi u neku ruku opet evo iz prijašnje rasprave, ali ali ovdje ne upotrebljavamo argument agencije za zaštitu osobnih podataka. dakle, ovdje ona ne igra nikakvu ulogu. U nekom drugom prijedlogu zakona i o raspravama ovdje, spominjali smo Agenciju za zaštitu osobnih podataka, ovo je ta agencija, dakle nije ona potrebna, sve je javno i može se sve očito izreći. Malo sam proučavao u detalje ove članke, ove stavke ovdje i kaže ovako u članku 3. dužnosnici se učlaniti u najviše dva nadzorna odbora, trgovačka društva itd. za članstvo u … /Govornik se ne razumije./ … itd. dužnosnik nema pravo na nikakvu naknadu, osim prava na naknadu putnih i drugih troškova. I drugih troškova, putnih, to razumijem, i drugih ne razumijem troškova. Nije definirano ako nije janjetina ispod peke. Dakle, još bih se osvrnuo samo na, u ovome prijedlogu zakona na sankcioniranje To povjerenstvo nije sud, nije organ, kako bih nazvao, institucija koja bi po svom sastavu i ovlastima mogla suditi, kao što se to sudi. npr. za prometni prekršaj. E sada, usporedimo malo, od neki dan smo raspravljali o prometnim prekršajima i kaznama u prometnim prekršajima u odnosu na kazne kod prekoračenja, odnosno ulaska u sukob interesa. Ovdje je nekakva obustava neto plaće u iznosu od 5 do 10 tisuća kuna, a sjetimo se kazni za prometne prekršaje pa ćemo vidjeti da nismo pošteni u predlaganju ovakve, da kažem blage kazne u odnosu na kazne koje ćemo plaćati u prometnom prekršaju, gdje je gdje je veliki dio populacije uključen i moguće je da se napravi prekršaj i onaj najsiromašniji građanin, a ovdje u ovom slučaju sasvim sigurno neće biti tako. Mislim da je to nepravda i da je to nepravedno. Ovakav iznos koji je predložen nije pravedan, a osim toga kako to i provesti ukoliko vidimo da postoje i pravni lijekovi, pa sve do Upravnog suda Republike Hrvatske u zadnjem članku, u članku 7. na dnu gdje završava sa Upravnim sudom Republike Hrvatske ili ako dužnosnik sam otkloni ono što je dovelo do sukoba interesa, onda će mu to biti skinuto, odnosno neće biti vođen dalji postupak ili tako nešto slično. I još bih nešto rekao, a kažu da se, predlaže se odgoda te primjene navedenog članka zakona prema dužnosniku kako bi se u razumnom vremenskom roku dužnosnici koji su članovi nadzornih odbora i trgovačkih društava zamijenili drugim stručnim kadrovima. Ja bih zamolio predlagača da nam kaže koji je to razumni rok?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

gospodine potpredsjedniče Sabora Šeks. Što reći o ovom zakonu. Ništa neće biti od ovog zakona. Ovaj zakon bi, međutim bio dobar za jednu reviziju pretvorbe kod određenog broja ljudi koji su goli i bosi stekli kroz pretvorbu milijune kuna, a danas im ni to više nije dovoljno, nego sada hoće ni manje ni više nego vlast. A baš takve najčešće podržavaju sindikati. Ja se slažem ovdje u jednom dijelu sa gospodinom Hebrangom koji je rekao otprilike da ga parafraziram, nije najveći problem Sabor. I doista u ovom društvu nije najveći problem Sabor. Najlakše je Sabor napadati, vrijeđati, omalovažavati daleko veća moć u ovom trenutku u ovoj zemlji je u kapitalu, u medijima, u izvršnoj vlasti, na Pantovčaku itd. No, kao što će vjerojatno svi biti za ovaj zakon, tako će i klub IDS-a biti za ovaj zakon, ali ono što bi trebao svatko od nas kroz ovaj zakon reći što je imao tamo 90-te godine i što jasno ima danas. Jednom riječju ko' što bi narod reko' "što je nama naša borba dala". Nekome milijarde, a nekome ništa, bez obzira koliko su mandata u ovome Domu. Ako ste bili u IDS-u onda jasno niste mogli sudjelovati u pretvorbi. Ako ste bili u nekoj drugoj stranci, ako ste bili socijalistički direktor onda vam tvornica, hotel, banka, barem kada je riječ o Istri, bila zajamčena. Ono što mene najviše smeta recimo da je cijeli niz socijalističkih direktora preko noći postao kapitalistima, a da su se toliko borili za svoje tvrtke koje su 80-tih godina vodili kao što se danas bore za svoje tvrtke da budem ciničan, nikad ni socijalizam pa ni samoupravljanje u ovoj zemlji ne bi propalo. A zašto to govorim? Zato jer su predsjednici uprava u trgovačkim društvima koji su u cijelosti u državnom vlasništvu kao što kaže zakon, dužni podnijeti sad tu imovinsku karticu, a takvih je gospođo potpredsjednice vrlo malo. To će npr. učiniti direktor Hrvatske radiotelevizije, a ja mislim da bi uz njega to trebalo učiniti i onih 300-tinjak urednika na televiziji koji zarađuju više od ministara, ali npr. neće morati tu imovinsku karticu podnijeti direktor INA-e jer INA sada nije u cijelosti u vlasništvu Hrvatske države, ali ja kažem trebali bi barem još i oni i takvi koji upravljaju sa milijardama kuna na godišnjoj razini. Ja mislim da bi to bilo pošteno. Zašto to govorim? Zato jer se zalažem za načelo da treba jasno svatko govoriti o svemu, ali ako govori onaj ili piše o nama itd. onaj koji to radi taj bi trebao prvi podnijeti izvješće o sebi. Ja mislim da bi to bilo pošteno. Ako neki novinar npr. zarađuje tri-četiri puta više od ministra, jasno je nitko ne smije nikome braniti da piše što piše, ja bih prvi stao u njihovu obranu da pišu na način na koji smatraju da je to oportuno, ali onda i ta gospoda moraju na neki način reći sve i o sebi. Kao što je danas neka kako da to se izrazim, afera kada jedan supružnik traži od drugog da se testira na drogu, ajde idemo i mi se ajde analizirati, testirati na drogu pa da vidimo tko je tome naprosto sklon. Što želim isto tako reći? Ne trebamo ni mi sami dezavuirati vjerodostojnost Parlamenta. Ne trebamo recimo prozivati kada recimo zadnjih nekoliko tjedana nismo ovdje bili. Ja tvrdim da neki od nas tih tri tjedna itekako smo odradili. Itekako smo odradili. Neki nisu. A tvrdim da su neki isto tako u ovom Parlamentu od kada su postali predsjednici stranaka, u šest mjeseci itekako ostarjeli što dovoljno govori kako je teško danas biti u hrvatskoj politici. Da se razumijemo, ja ne branim Vladu, ajde daj Bože da je došlo do promjene vlasti, ali za dignitet Sabora ja ću se uvijek boriti jer ako to dovedemo u pitanje onda na neki način dovodimo u pitanje i same temelje ove države. Ja neću reći da je ovaj Parlament ono najbolje što u ovom trenutku Hrvatska ima, ali je daleko bolje i od dobrog dijela medija i od dobrog dijela izvršne vlasti i od dobrog dijela privatiziranog gospodarstva, a i isto tako daleko bolje od dobrog dijela da ne kažem cjelokupnog hrvatskog sindikalnog pokreta. Ponavljam, svi ovi koje navodim isto tako svi su oni u boljoj poziciji recimo od zastupnika i isto tako znači račune na sunce i za satove, ali isto tako za sindikalne privilegije. Jer ako se to ne učini, ja tvrdim ova recimo ekipa koja vodi sindikate, uništit će sindikalni pokret. Znači za što se zalažem? Jednostavno za načelo. Dužnosnik mora objaviti svoju imovinu, mora objaviti način stjecanja itd. ali i oni koji govore o dužnosniku bilo da je riječ o medijima, bilo da je riječ o sindikatu, bilo da je riječ o nekima koji vode neke javne emisije isto tako moraju objaviti kako su i oni došli do svoje imovine. Ne znam, jasno netko je gospodinu Sanaderu recimo poklonio satove. Ali isto tako gledam recimo urednike naših dnevnika ili nekih drugih emisija koji u nekim tim novinama se hvale kako su kupili ili kako posjeduju kolekciju satova vrijednih 5, 6, 7, 8 ili više tisuća eura. Da li bi bilo sada pošteno kada netko nas proziva da i oni objave kako su stekli tu imovinu pa da znamo isto tako koliko je ta njihova poruka u tim medijima vjerodostojna. Evo to je to, to je ono za što se osobno zalažem. Inače IDS je prva stranka koja je ovaj ili ovakav zakon još 96. dala u saborsku proceduru. Da se razumijemo, ja apsolutno od ničeg ne bježim, ali isto tako vis a vis vjerodostojnosti te javne scene koju ne čine samo ljudi koji su u politiku, mislim u tu kategoriju trebalo bi ubrojiti i dio medija poglavito onih koji su u državnom vlasništvu i dio sindikata i dio ne znam ostalih u tom krupnom kapitalu itd. Ono što mene zanima kako su i čime oni koji su sudjelovali recimo u pretvorbi, kupili dionice, kako su došli do stotine milijuna kuna, a sada nam se preko noći odjedanput pojavljuju kao dušebrižnici, kao mecene, kao dobrotvori i tome sl. Nitko od tih ljudi kojih je danas teško na stotine milijuna kuna, 90-te godine nisu imali ništa. I svi mi znamo šta se tamo naprosto događalo, da je to bila jedna pljačka i da se to tolerira i do današnjeg dana i to jasno neće se više ispraviti. Dapače tvrdim da kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, da li će to biti 2010., da li će to biti 2011. upravo će blagosloviti taj način stjecanja imovine, tu jednu mirnu tranziciju i nakon toga više nema revizije, nema ni preispitivanja ne znam stečenog, jednom riječju tada će sve biti naprosto blokirano i život počinje iz početka. Drugo što mene isto tako čudi, što znači ova stavka od 10 tisuća kuna za umjetnine itd. osim kućanskih aparata i odjevnih predmeta. Gospodin Hebrang predlaže 20 tisuća kuna, ja mislim da bi se to trebalo prometnuti na barem 5 tisuća euri, znači, 35 ili 40 tisuća kuna. Molim da se ta odredba protegne i na sve one, isto tako, koji se bave dužnosnicima. Takav jedan amandman kanim osobno podnijeti. Jer, ako novinar, recimo neki, ima kuću na Pantovčaku vrijednu 3 milijuna eura, po svojoj prirodi stvari je korektan, pošten itd., a mi koji stanujemo u tim saborskim stančićima, gdje se tepisi nisu promijenili 30 godina, veličine 30 ili 40 kvadrata, a takvih je mnogo, e sad smo mi, ne znam, banda, lopovi, ovo ili nešto drugo. Jednom riječju, i ovi koji pišu ovakve odredbe zakona trebaju se na neki način prizemljiti. Članak 3., to je članstvo u tim nadzornim odborima, znači do dva odbora osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ispada da dužnosnik sad neće smjeti biti u tom nadzornom odboru, on ionako ne smije primati naknadu i to treba podcrtati. Jasno je da će nečiji prijatelji to uvijek moći, moći će sindikalni lideri, isto tako moći, ali to isto mislim da bi trebalo na neki način obznaniti tako da hrvatska javnost zna o kome se zapravo radi. Ja osobno smatram da je možda bolje da su dužnosnici u nekim nadzornim odborima, jer ako su oni tamo onda ih ovaj parlament može nadzirati. Kroz takvu jednu formu možemo voditi računa o tom javnom, a ako su neki treći, ja vas uvjeravam da će ti treći prvenstveno voditi računa o privatnom interesu i tu ne treba prodavati više nikakvu demagogiju. I tako će biti, jasno, uvijek, dok ne počnemo u ovome parlamentu voditi politiku, a ne samo slati neke isprazne poruke, naprosto, uvijek se solidalizirati sa onima koji pljuju po nama samima. Članak 4. Tko će biti od izvanjskih članova član povjerenstva? Onaj, jasno, koga imenuje Komisija za izbor i imenovanje, a to je jasno HDZ. Osim toga, imenuju se sad ti ljudi na sedam godina, top će reći da će dva mandata ti ljudi, ili bolje rečeno, za dva mandata biti, da se tako izrazim, mirna Bosna, kada je riječ o onima koji te ljude imenuju. Dosta, isto tako, sa tim izvanjskim članovima i tobožnjom sad nečijom neovisnošću. Ja tvrdim da nema takvih koji su apsolutno neovisni, a i ako ima takvih koji su apsolutno neovisni, onda im nije mjesto u u nekome tijelu koje radi ili pomaže ovome parlamentu. Ja tvrdim da svatko u ovoj zemlji ima neki svoj stav. Svatko glasa. Svatko nekog preferira. I stoga, priče o nečijoj neovisnosti jednostavno više ne prolaze i ne mogu se prodati niti maloj djeci. Ja tvrdim da neovisni nisu niti sindikati, nismo ni mi, nisu ni mediji, nisu novinari, nisu ni suci i stoga, ja mislim da ne treba ovdje puno demagogije, jer svatko nekoga preferira, ako ništa ako ništa drugo, a onda kada nakon četiri godine ponovno izađe na izborno neko mjesto. I još jedanput, svi koji pišu, svi koji govore itd., o statusu dužnosnika i sami bi morali objaviti svoje podatke i dati, isto tako da se izrazim, svoju vlast na analizu zajedno isto tako, sa dužnosnikom o kojem se piše. Ono što bih molio je da ovaj zakon ide u drugo čitanje i da prepišemo doslovce kako to tu materiju regulira jedan austrijski, talijanski, francuski zakon. To bi bilo pošteno. Ovako će se sve svesti na još jedan, ja mislim, izlišni ritual. No, kome to odgovara? Kome to naprosto odgovara? Tvrdim da to odgovara medijima, jer za njih je bit, ne znam, cijena marende u saborskom restoranu, koja je dva ili tri puta veća nego bilo gdje drugdje u ovome Zagrebu ili u mom Buzetu, da se tako izrazim, da ne kažem što smo danas jeli za 345 kuna, ali o tome nekom drugom prilikom. Ono što isto tako za kraj želim reći, u Hrvatskoj mislim da, neću sad govoriti tko je, tko nije pošteđen kriminala, ali tvrdim da u ovome društvu daleko najmanje kriminala ima upravo upravo u ovome Saboru. To u velikoj mjeri govori i koliko mi zapravo imamo utjecaj. Mi gotovo da o ničemu ne odlučujemo, pa nas nitko niti ne treba. Jučer sam slušao predsjednika Mesića u svojemu obraćanju javnosti "S predsjednikom na kavi", kad je rekao otprilike, ja sam bio zastupnik tamo 1960. i neke godine, ja sam primao samo paušal i samo dnevnice i mislim da bi to bilo dovoljno i za današnje hrvatske zastupnike, s čime bi se mogli složiti sindikati. A zaboravio je spomenuti da od '95. do 2000. godine, da nije bilo te zastupničke mirovine, on teško da bi mogao živjeti od mirovine samo svoje supruge I to, isto tako, treba pošteno i otvoreno reći. Znači, moć, ja tvrdim, je u privatnom kapitalu, moć je u medijima, moć je u izvršnoj vlasti, javnim poduzećima, Pantovčaku i zato … **Jarnjak, Ivan priču kao što javnost u ovom trenutku progovara i uglavnom podmeće ovome Domu, a time ruši u velikoj mjeri i vjerodostojnost Hrvatske države. ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Zvone Puljić. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Mislim da je kolega Kajin izrekao jedan netočan navod kad je na početku svog izlaganja rekao da bi ovaj zakon bio dobar za reviziju pretvorbe. Ovaj zakon je namijenjen svojevrsnoj prevenciji korupcije pod broj jedan, a ne vraća stvari unazad. A za ono čemu je kolega Kajin posvetio jedan dobar dio svog izlaganja, mislim da bi bio dobar jedan drugi zakon o kome se danas ovdje ne razgovara, a to je Zakon o porijeklu imovine koji bi riješio puno njegovih problema. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Mislim da bi trebalo najprije razbistriti pojmove. Sukob interesa je situacija u kojoj se nalazi dužnosnik ili se može naći, kako to zakon kaže, kada u koliziju dolazi javni ili opći interes koji bi morao zastupati i njegov privatni interes. U tom smislu, ovaj Zakon o sprečavanju sukoba interesa jest snažno oružje, oruđe za borbu protiv korupcije, ali ne opće i ne sve korupcije. On nama neće pomoći da spriječimo korupciju recimo u zdravstvu podmićivanjem nekakvog liječnika za operaciju. Taj zakon tome ne služi niti u medijima o čemu je govorio Kajin ili ne znam gdje drugdje. On ima svoju striktnu primjenu da sprječava korupciju u politici prije svega kod dužnosnika. Oni donose neke odluke pa sad umjesto da donese odluku u općem ili javnom interesu on ju donosi u svom osobnom. Zašto se kroz ovaj zakon kontrolira imovina i prijavljuje imovina? Pa zato da bi se usporedilo imovinsko stanje na početku dužnosti i na kraju dužnosti, pa da se vidi da li je dužnosnik stekao više od onoga što mu je po plaći pripadalo, tj. da li je djelovao koruptivno ili nije djelovao koruptivno. To je svrha ovoga zakona. E sada, kako mi mijenjamo ovaj zakon? Mi mijenjamo ovaj zakon i tvrdimo u obrazloženju da je on snažno sredstvo protiv korupcije, da time pojačavamo našu borbu i odlučnost u borbi protiv korupcije i to bi trebao biti motiv donošenja ovoga zakona i promjene ovoga zakona, a pitamo se da li to jest. Zakon je donesen 2003., mijenjan je dva puta 2005. i 2006. ali kad se god se mijenjao ova dva puta, dakle u toj fazi njegovih izmjena tadašnji važeći zakon ovaj donesen 2003. važio je i dalje. Mi se danas nalazimo u jednoj izrazito čudnoj situaciji. Zakon kojeg se predlaže mijenjati koji još nije promijenjen a vrijedi stari se ne primjenjuje i to se ne primjenjuje zbog načina rada ovog Sabora. Od saziva ovog Sabora od 11. veljače već više od dva i pol mjeseca nema povjerenstva a zakon predviđa povjerenstvo i zakon vrijedi. Zakon je na snazi. Klubovi su dali svoje prijedloge za članove povjerenstva ali vladajuća parlamentarna većina odbila je imenovati po važećem zakonu. On važi u ovom trenutku kad mi o njemu razgovaramo. Znači, ovaj Sabor, tijelo koje donosi zakone i koji se brine za provođenje zakona njegova parlamentarna većina nije htjela imenovati po po važećem zakonu članove Povjerenstva za sukob interesa i tako već dva i pol mjeseca nitko ne kontrolira sukob interesa. Ta situacija da netko odbija imenovati članove po važećem zakonu to je najveći sukob interesa jer to je očito u interesu parlamentarne većine da nema povjerenstva dva i pol mjeseca i da ih nitko ne kontrolira. A to je klasičan sukob interesa umjesto da donesu odluku u općem interesu i imenuju članove povjerenstva po važećem zakoni oni to odbijaju učiniti jer njihov privatni interes da povjerenstvo ne radi je jači od općeg interesa da to povjerenstvo radi. Doktor Hebrang je rekao jednu vrlo čudnu i vrlo opasnu tezu govoreći u ime kluba HDZ-a. Rekao je naime da je glavnina korupcije izvan politike. Kaže korupcija je izvan vlasti a oni koji love najveće ribe kako se on izrazio optužuju vladajuće vladajuće za korupciju kako bi sami i dalje lovili u mutnom, tj. kako bi skrenuli pažnju sa sebe na eto političare. Zanimljiva i opasna teza, ali ona sve objašnjava. Ona objašnjava i zašto se zakon koji vrijedi ne primjenjuje već dva i pol mjeseca i zašto se mijenja na način na koji se mijenja. Poruke Europskog vijeća glase da Hrvatska nije dovoljno efikasna u borbi protiv korupcije. To je poruka Europskog vijeća. A kako mi slušamo tu poruku? Tako da ne primjenjujemo i onaj zakon koji imamo i tako da ga mijenjamo ili pokušavamo mijenjati po ovom prijedlogu da mu otupimo svaku oštricu. Mi slušamo i prihvaćamo tu poruku Europskog vijeća na način da ovdje predstavnik glavne vladajuće stranke kaže pa korupcija u politici nije to glavni naš problem. To je valjda tamo kod policajaca kad uzmu 100 kuna ili ne znam gdje, ali ne u politici. Cilj ovog zakona, svrha donošenja ovog zakona je spriječiti ili otkriti korupciju kad je ona vezana uz vlast, kad je ona vezana uz položaj, kad je ona vezana uz dužnost. Svaka zemlja se bori protiv korupcije kako zna i može. Nema zemlje u kojoj korupcije nema. Ali, kad je korupcija najopasnija? Upravo onda kada se veže uz vlast, kada jedna Vlada postane korumpirana ili kada korupcija postane sustav vladanja, način vladanja. Mi smo se u Hrvatskoj tome opasno približili, na to upozoravam četiri godine prošloga mandata. Mi četiri godine imamo korupciju u politici izravno, direktno kroz kupovinu vijećničkih mandata, direktno. Četiri godine se ništa ne poduzima. Ne, nego se i dalje kupuju vijećnici, mijenja se volja građana na izborima, njihovo najviše demokratsko pravo. Pa zašto? Pa zato što je to onome koji kupuje mandat od nekoga drugoga, pa to je njemu u interesu. On svoj privatni interes da dođe na vlast mimo volje građana izdiže iznad općeg interesa a to je volja građana. Mi smo ovdje četiri godine imali zastupnike koji su primili milijun kuna za taj svoj četverogodišnji mandat kao tobožnji nezavisni zastupnici. Ušli su ovdje na listi stranaka, izašli van. Svi do jednoga su glasali za prijedlog Vlade, svi do jednoga bez obzira što su ušli u parlament kao opozicija. Pa to je sukob interesa, pa građani su me izabrali da budem opozicija a ja se prodam za milijun kuna i glasam uz vlast jer mi to vlast omogućuje. Ona donosi takve zakone koji mi omogućuju da dobijem tih milijun kuna za tih četiri godine. I sada doktor Hebrang kaže da korupcija nije uz vlast i da to nije problem. Pa to je najveći, jedini problem. Zatvarati oči pred tim problemom znači zapravo tražiti ispriku za tu korupciju koja je uz vlast vezana, znači ju na neki način opravdati. Kako se mijenja? Koja je najvažnija promjena u ovom zakonu? Sastav vijeća. To je najvažnija promjena. Kako se bira tko će biti predsjednik. Do sada je bilo pravilo da predsjednik ne smije biti iz redova vladajućih. Vijeće je imalo 7 članova, ali imalo je predsjednika koji bira iz svojih redova, ali taj nije smio biti iz redova vladajuće stranke. Pa zašto je ta odredba, kad se zakon donosio, unesena u zakon? Pa zato što ona ima svoju duboku logiku, duboku logiku. Jer tko će kontrolirati vladajuće? Pa tko donosi odluke. Pa onaj tko vlada donosi odluke. Pa tko je uopće u situaciji da uđe u sukob interesa i da bude korumpiran iz svoje situacije? Pa onaj tko donosi odluke, pa to je vladajući. Pa tko ga treba kontrolirati? Pa naravno opozicija.I sada se taj najsnažniji element u ovome zakonu, da opozicija po ovom zakonu kontrolira vladajuće baca van. Kako? Pod kojom isprikom? Pod isprikom da mi nećemo politizirati korupciju. Pa ćemo nezavisne, nestranačke osobe staviti da vode to povjerenstvo. Pa znate kako to izgleda? Evo sad je kroz Odbor za imenovanja prošao prijedlog i doći će ovdje na plenarnu sjednicu da se u ovom Odboru za sprečavanje korupcije posebnih tijela, da više unutra ne bude dr. Kregar, nego Horvatić. Odluka odbora donesena voljom većine u tom odboru, koja je parlamentarna većina ovdje. E sad, to pokazuje koje su intencije parlamentarne većine maknuti sve dokazane borce protiv korupcije u ovoj zemlji i svih tijela i dovesti svoje koji nisu članovi stranke, nisu članovi stranke, ali su u ta tijela imenovani njihovom voljom i ti bi trebali kontrolirati korupciju kod vladajućih. Pa to tumačiti nekome. Pa slušajte koliko bi i naivan morao biti da u to povjeruje. Svrha izmjena ovoga zakona je spriječiti kontrolu korupcije kod vladajućih. To je svrha. To je cilj izmjena ovoga zakona i zbog toga što je to upravo neprikriven cilj. On se jasno iskazuje. On se iskazuje time što dosad niste poštivali zakon, danas ga ne poštujete, sada dok ja ovo govorim vi ne poštujete taj zakon, jer niste imenovali članove tog tijela. Niste, a trebali ste i hoćete na čelo tog povjerenstva vama sklonu osobu, nestranačku istina Bog, ali vama sklonu. To mala djeca vide. Vi se ne želite boriti protiv korupcije tamo gdje je najopasnija, a najopasnija je kad je u svezi s vlašću, najopasnija. Vi tu korupciju želite osnažiti, vi joj dajete vjetar u jedra. Mi možemo očekivati samo gore ocjene iz Europske Komisije, ali lako za ocjene iz Europske Komisije. Mi možemo očekivati da će ovo društvo koje je već i do sada korumpirano, gdje se događaju neshvatljive stvari upravo u politici, tamo gdje je politika zadužena da ih kontrolira, mi možemo očekivati eskalaciju korupciju jer tko će vas kontrolirati kad vi na ovo čelo i u većinu u ovom tijelu dovedete svoje ljude? Kontrole više nema. Nema onoga tko će premijera pitati ni kako je došao do svoje kuće, ni do svojih satova, ni imovina. Ne samo njega, bilo koga od vas, bilo koga iz ministarstva, bilo koga od ovih dužnosnika koje ste ovdje naveli. To više, kad se ovaj zakon donese, neće imati tko. I zato SDP ocjenjuje da ovaj zakon nije zakon koji se donosi izmjena ovog zakona u svrhu borbe protiv korupcije, nego u svrhu jačanja korupcije, političke korupcije najgoreg oblika korupcije i zato SDP nikada neće za ovako predloženi predloženi zakon glasati. Hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Samo da obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 17 sati i 37 minuta. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega je netočno naveo, citiram: "Hebrang je rekao opasnu tezu da je većina korupcije izvan politike." Pa to svi analitičari znaju da jest većina izvan politike, ja sam naveo primjere velika afera u Njemačkoj gdje firma koja je prodavala direktno dobavljaču nema veze s politikom. Dakle uz politiku nije vezana ni korupcija u pravosuđu, jer je ona neovisna od politike. Zdravstvo, nabavka neovisna od politike. Upisi u vrtiće, upisi kolega Staziću na fakultete, građevinske dozvole, građevinska inspekcija, to nije politika. Dakle, nije opasno ono što sam ja napravio, nego ono što ste vi napravili. On je namjerno skrenuo strelicu sa pravih korupcionaša što on uvijek čini, jer štiti korupciju. Zahvaljujem. Slijedeći je ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Zvone Puljić. **Puljić, Zvonimir da se ove odredbe zakona trebaju odnositi zapravo samo na dužnosnike iz reda vladajuće koalicije i to je ponovio nekoliko puta dramski i dramatično, što je potpuno netočno, intenciji zakona i njegovom sadržaju. Međutim, netočno je isto tako što on govori da je sukob interesa i kako reče neprovođenje ovog zakona koji je još na snazi. Zakon je proveden u najbitnijim dijelovima i odredba, pa i vi ste sigurno ispunili vašu karticu i prijavili na vrijeme imovinu kao i svi mi ostali. Ono što nije provedeno, a to ima logike dok se izmjene ne provedu, a to je biranje jednog povjerenstva ili dijela povjerenstva koje bi bilo privremeno. Prema tome, i ovo ste krivo naveli.

"Građani birali zastupnike da budu opozicija, a oni postali vlast". Pa ja mislim da građani uvijek glasuju da bi zastupnik postao vlast, a ne da ostane u opoziciji i to definitivno nije prevara, kao što nije prevara da su vas građani birali da budete vlast, a vi ostali opozicija.

kolega Stazić je izrekao jednu apsolutnu neistinu tvrdnjom da vladajući kupuju vijećnike i da se tu jasno na djelu može vidjeti korupcija, da su to radnje mimo volje dakle građana i onih koji biraju. Mislim ja ne znam što je konkretno mislio, jedino ako nije mislio na ovaj primjer u Osijeku sada suradnja njegovog SDP-a i HSP-a. Ali je na kraju ipak kazao jednu istinu koju smatram da je točna, a to je da su vas građani zaista izabrali da budete opozicija. To je istina. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I zadnji ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Niko Rebić. Zahvaljujem. Pa zapravo moje kolege su dosta toga ispravile što je netočno govorio kolega Stazić. Ja ću samo kazati da je nelogično postavke da ova Vlada koja već po drugi put donosi ovaj prijedlog zakona ne želi smanjiti, dakle i suzbiti sukob interesa, a ona Vlada koja je imala četiri godine tada je prednjačio klub HSP-a sa svojim prijedlozima. Tek je donijela taj zakon kad je zapravo odlazila 2003. godine. Sad tu nešto nije logično. Dakle, ovi koji mijenjaju zakone, da bi tu borbu suzili na najmanju moguću mjeru nisu za suzbijanje korupcije i sukoba interesa, a oni koji četiri godine nije im padalo na pamet da to donesu, nego pod pritiskom kad su odlazili kaže, pa neka i to prođe. Bit će teže onima koji dođu iza nas. Hvala. **Jarnjak, Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi zastupnik… A pardon, u ime predlagača uvažena potpredsjednica Đurđa Adlešić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo, sa zadovoljstvom mogu konstatirati da su klubovi HSLS-a, HSU-a, HDZ-a, HDSSB-a i IDS-a poduprli donošenje ovog zakona i ja vam se na tome zahvaljujem, kao što se zahvaljujem i kolegi Staziću koji je govorio u ime kluba SDP-a na primjedbama koje su iznesene. Činjenica je da su se svi koji su raspravljali su poduprli nužnost donošenja ovog zakona, da svi žele pojačanu odgovornost vlasti, državnih dužnosnika, više demokratske i više etičke standarde i mislim da dijelimo i mišljenje oko depolitiziranog povjerenstva. Bilo je za očekivati da se otvori ponovo pitanje predsjednika povjerenstva iz redova opozicije. Ja ću podsjetiti da je sadašnje stanje, da je predsjednik povjerenstva ne dolazi iz redova vladajućih. Sada ne iz redova vladajućih i ne iz redova opozicije. Doista držimo da je ovo bolji korak jer se potpuno isključuje mogućnost političkih obračuna jedne ili druge opcije. Pozivam zastupnike da pokušaju konsenzusom odabrati predsjednika povjerenstva. Takvih iskustava je u Saboru već bilo. Nakon što vidimo tko su kandidati pokušajte izabrati osobu iz javnog života, a ne želim vjerovati da u javnom životu ne postoji osoba kojoj ne bi vjerovala ni vlast, ni opozicija. To je jedan od mogućih načina. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je ovaj prijedlog zakona dobio potporu europskih parlamentaraca 30.4. u Opatiji i ocijenjeno je da se ovdje doista pojavljuju značajniji iskoraci. Kao što vidite i sami proširen je popis dužnosnika na koje se ovaj zakon odnosi. I sami ste nabrojili ljude na koje se do sada zakon nije odnosio. Postrožene su kazne, zakon je provediv i ono što je vrlo bitno reći naplaćuje se kazna odmah dužnosniku koji se do sada mogao oglušiti. Naplaćuje se iz državnog proračuna, a zatim se dužnosniku oduzimaju ta sredstva. Zakon je dakle čini mi se ipak napravio dosta koraka kvalitetnih. Ja ću samo kratko se osvrnuti i na neke primjedbe koje su stizale iz klubova. Zahvaljujem se klubu HSLS-a i HSU-a na potpori. Kolega Hebrang je, zastupnik Hebrang je otvorio pitanje koje na žalost ima uporište u nekim iskustvima iz prošlog mandata, a to je nakon što su se na stranicama povjerenstva pojavili detalji detalji sa popisom imovine i na žalost sa adresama dogodile su se prve krađe, jer smo izgleda lopovima dali sugestije i otkrili adrese. To je doista pitanje oko kojeg ćemo još morati porazgovarati i vidjeti kako dužnosnike zaštititi da ne postanu meta lopova. Zastupniku Grubišiću iz HDSSB-a. Drago mi je da pohvaljujete ovaj napredak sa dva nadzorna odbora. Sasvim sigurno već dugo dijelimo isto mišljenje da čovjek ne može istovremeno sjediti u puno nadzornih odbora i znati informacije. Kad god je tako bilo rezultati su bili loši i pokazivali su se prije ili kasnije. Slažem se s vama i sa opasnošću kad je skupština trgovačkog društva jedna Vi ste spomenuli Slavonski Brod. Ja bih mogla isto tako spomenuti i Grad Zagreb. To ne može biti dobro. Međutim, to nije nešto što možemo urediti ovim zakonom. Zahvaljujem se i kolegi Kajinu koji je čini mi se iznio jedan prijedlog, ali da bismo ga mogli usvojiti bilo bi dobro da ga priloži u obliku amandmana, a to je prijavljivanje vrijednosti. Koliko smo uspjeli čuti, čini mi se da svi klubovi koji su se očitovali smatraju da je ovih 10 000 kuna mala vrijednost, pa već sada stižu amandmani 10, 20, 30 i evo do 5000 5000 eura kako doista te liste ne bi bile za zabavljanje javnosti sa popisom obiteljskih bicikla ili nečeg slično. Ja vjerujem da ćemo i tu pokazati ozbiljnost. Što se tiče primjedbi kolege zastupnika Stazića ja ću doista samo odgovoriti na ono što mislim da nije politika, nego da je nešto o čemu možemo razgovarati u okviru ovog zakona. Dakle, to je ponovo predsjednik Još jednom vas pozivam, razmislite o mogućnosti da se izabere konsenzusom. Kod kupovanja vijećnika. Iako to nije dio ovog zakona ja ću vas podsjetiti da smo donijeli zakon o izravnom izboru gradonačelnika, načelnika i župana i ja vjerujem da se i tog možete sjetiti kad izričete ovakve primjedbe. Evo, hvala vam lijepo i nadam se da će biti kvalitetnih amandmana koje ćemo svakako pažljivo razmotriti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice Vlade, kolegice i kolege. Kad sam čuo da se mijenja zakon i kad sam vidio praksu naravno, na žalost se potvrdilo iz rezultata koji je tu da je glavni cilj zapravo bila promjena sastava povjerenstva i predsjednika povjerenstva i mislim da ćete teško ikoga u javnosti tko nije stranački svrstan uvjeriti da to nije bio glavni cilj. Naime, od drugog sadržaja gotovo ništa ozbiljnijega nema, a ja moram reći da, O.k. sad se to mijenja pa sam očekivao neke druge promjene i to prvenstveno promjene koje bi otklonile dječje bolesti sustava sprječavanja sukoba interesa koje su, ruku na srce, postojale. E sad, koje su to dječje bolesti koje nisu otklonjene u ovom zaista, pa ja bih rekao jednom od rijetko loših pravnih i nomotehničkih uradaka koji su se našli ovdje kod nas. Zašto? Jer je zakon postao gotovo jedna nekoherentna pravna kaljuža. Ja ću vam to i obrazložit zašto tako mislim. Prvo, sukob interesa je očito u javnosti, pa vidim i ovdje iz rasprave shvaćen na jedan način koji nije primjeren instituciji sukoba interesa. Sukob interesa nije kaznenopravni mehanizam koji će kada se utvrdi nečija korupcija će se ovdje kazniti sa 20 tisuća kuna. Onaj za koga je zakon, kojega su tijela utvrdila da je korumpiran, mi čak u izvornom tekstu zakona imamo odredbu ako je započet sudski postupak da se prekida postupak pred povjerenstvom. Dakle, nije mu to svrha, za tog čovjek je zatvor a ne 20 ili 10 tisuća kuna novčane kazne. Dakle, svrha sukoba je pod a, preventivno djelovanje i pod b, izgradnja povjerenja u političare i institucije vlasti kroz moralno etičko postupanje svakoga od nas. E sad, one koje su, ja osobno mislim dječje bolesti sustava i koje sam očekivao da će se otkloniti ovim izmjenama, a što se nije učinilo jest prvo, za moj pojam potpuno neprimjerena estradizacija cijelog sustava i ta estradizacija je prvo učinila nefunkcionalnim cijeli sustav s jedne strane, a s druge strane. Ja mislim da to što smo napravili dijelom od te institucije, zapravo je ponižavanje sviju nas ovdje, pa i institucije i profesije političara koliko god možda u nečijim očima prljava, ja vjerujem časnih političara ima i da to ne bi trebalo raditi. Nisu se, temeljno što se nije napravilo, a trebalo se napraviti je da se jasno navede što dužnosnik smije, a što dužnosnik ne smije. Mi sad imamo vrlo nejasni članak 9., ja mislim da je jedan, neću sada ići u detalje, da je jedan od naših kolega pao žrtvom nejasnosti i arbitrarnog tumačenja te odredbe. Dakle, nije jasno što dužnosnik smije, što dužnosnik ne smije. I taj članak 9. je trebalo, čini mi se izbrusiti, šteta je da to nije učinjeno, ne može se ići amandmanom, jer ja bih osobno išao i s amandmanom, predložio bih, ali budući da niste predložili predložili izmjenu, ne mogu poslovnički ići prema članku 9., dakle mislim da je to trebalo. Sustav mora biti racionalan, što znači da zabranjeno treba bit ono za što je jasno utvrdivo i što se može utvrditi da je sukob nekog određenog privatnog i određenog javnog interesa. Nažalost, u dijelu javnosti, pa i čini mi se u dijelu politike je to shvaćeno kao, ajde sad smo tu da spriječimo da neki dužnosnik ne zaradi neke novce. toga, nije svrha toga. Svrha toga je da se spriječi da se taj novac, ako se zarađuje, zarađuje na uštrb javnog interesa. Dakle, uvijek mora postojati u racionalnom sustavu korelacija privatnog interesa i javnog. Ako toga nema, onda je sustav arbitraran i nije dobar i zato je meni osobno žao da se taj članak 9. nije profilirao. Imamo i drugih odredbi koje nemaju nikakve veze sa racionalnošću javnog i privatnog interesa. Vi toliko ste evo tu hvalila ta odredba od 2 nadzorna odbora. To vam sa sukobom interesa, osim u nekakvom najširem smislu nema nikakve veze. Ako postoji sukob javnog i privatnog, on je u jednom nadzornom odboru, a da li ih je 2, 3 ili 7 to je pitanje drugog, to je pitanje racionalnog upravljanja javnim portfeljima. Dakle, normalno je da nitko ne može 3 ili 5 ili 10 nadzornih odbora voditi kako treba. Ali to je pitanje zdravog razuma i vođenja politike, a ne sukoba interesa na taj način. Dakle, kroz zakon se pokušavaju urediti neke stvari koje sukob interesa zapravo po svoj prirodi stvari. Za mene je ova odredba od 10 kuna ponižavajuća, pa ćemo uskoro inventuru raditi … /Govornik se ne razumije./ … Drugo, mislim da nije napravljen balans i nije se učinio potreban balans između zaista nužnosti da se kroz kontrolu imovine dužnosnika i stjecanje imovine, pa mora biti transparenta, mora biti javna jer samo tako možemo kao profesija nekakav interes i ugled uživati u društvu. Nije se postavila korelacija i balans u odnosu na ono što je zaštita i nekog digniteta i privatnosti dužnosnika. Ja mislim da i mi kao svi drugi građani, na to imamo pravo. Vi i dan danas i povjerenstvo i Vlada i vlast i mi svi skupa toleriramo da na jednom portalu imate podatke koji nisu točni i podatke koji su, za osobe koje više uopće ne potpadaju pod režim sukoba interesa jer im je mandat davno prošao. Dakle, do te mjere smo nemarni u odnosu, ako baš hoćete, da i dignitet i da ljudska osobna prava pojedinih osoba, već se o tome i govorilo o adresama i drugim stvarima i žao mi je da se nije iskoristio prilika da se napravi jedan razumni balans javnog interesa i nužne kontrole i zaštite osobnih podataka i privatnosti. miljea, mislim da je potpuno deplasirano da su rektori, prorektori tretirani kao dužnosnici, oni to nisu, a sveučilište je autonomno i ja sam vam amandmanom predložio da se oni izbrišu, ne zato što bi oni smjeli biti korumpirani, oni potpadaju pod Kazneni zakon kao i drugi, ali naprosto nisu nisu tijela vlasti. Imamo i neke nejasne priče, recimo govori se o potvrdi o dohotku u jednini, mislim da bi bilo bolje da dužnosnik dokazuje poreznim rješenjem svoje prihode i imovinu i u tom smislu sam podnio amandman. Isto tako mislim da, možda je to jedan … /Govornik se ne razumije./ … govori se, članovi stranke koja obnaša vlast. Kao što vidimo, nemamo jednu stranku koja obnaša vlast, nego imamo stranke koje obnašaju vlast i u tom smislu sam dao amandman. Ja osobno i vratio sam, mislim da nema straha od politizacije, da bi ugledu ovog povjerenstva koristilo da ostane iz opozicije predsjedavajući, odbili, naravno da amandman vjerojatno nećete prihvatiti, ali ono što mislim da je jako važno i što bih volio da prihvatite i mislim da ne bi bilo štete od toga, pa ni političke, dapače za vladajuće, a to je pitanje zaštite digniteta i pravne sigurnosti dužnosnika. Naime, vi ste predvidjeli, a to još nije to sad, naprosto se nastavlja iz onog prvotnog teksta kad je zakon prvi put donesen, pravo žalbe na odluku povjerenstva. Danas je predviđeno i to se nastavlja, sad nije više žalba nego je ona zaštita pred Upravnim sudom ustavnog prava koje je neefikasna. Prvo, predugo traje i drugo, ne ide u meritum i to je pogrešno. Za mene bi pravo žalbe moralo postojati o kojemu bi odlučivala tri suca Vrhovnog suda u jednom brzom postupku da se raščisti da li je političar kriv ili nije, a ne ovaj mehanizam koji je spor i neefikasan, žalbeno odlučivanje pune jurisdikcije, dakle i o činjenicama i ne samo kada je kazna. Zašto ne samo kada je kazna, nego i uvijek kada je utvrđen sukob interesa. Ja mislim da bi svi platili i tri puta samo da se ne objavi da je netko u sukobu interesa. Činjenica da se deklarira o sukobu interesa je najveća kazna za političara. Prema tome, mislim da bi se i to je isto tako kolega Čehok koji je bio dio u jednom segmentu je utvrđeno da postoji sukob interesa se nije mogao žaliti, Upravni sud mu je odbacio žalbu u jednom dijelu jer nema pravo žalbe i mislim da je to apsolutno pogrešno. Dakle dužnosnik protiv svake odluke gdje je sukob interesa mora imati jedan efikasni pravni lijek. I na kraju zadnje što isto predlažem amandman, odnosi se na postojeće, sadašnje članove Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa iz redova javnih djelatnika. Zašto im ukidate mandat? To se jedino može tumačiti da vam nisu po volji i da ih se izmjenom zakona želite riješiti. Nikakvog drugog racionalnog tumačenja nema i nije, ja znam sve su vlasti to znale raditi, ali nije demokratski, nije korektno da se promjenom zakona mijenja i ukida tekući mandat tijela koje inače radi i nastavlja raditi. To je nešto što nam svima ne bi baš poslužilo na čast. Evo zaključujući, žao mi je da se možda i nekim konsenzusom i razgovorom nije poradilo na jednom tekstu koji bi bio puno kvalitetniji, koji bi bio u funkciji sukoba interesa, bilo kakvih drugih interesa koji se i dan danas kriju u ovim odredbama. I na žalost evo čini mi se da ćemo morati čekati neku drugu priliku kada već Vlada ne pristaje da u dva čitanja ovu problematiku razmotri. Zahvaljujem. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. U svojoj raspravi pokušati ću predlagateljima pomoći da zakon bude što bolji ako imaju namjeru i volju slušati ono što ću reći. Prvo u članku 1. nabrajaju se dužnosnici na koje se odnosi ovaj zakon. S obzirom da mi često mijenjamo zakone posebice one koji reguliraju tko je, a tko nije državni dužnosnik i ne objavljuju se pročišćeni tekstovi, vjerujem da je to samo posljedica toga da je recimo iz prijedloga članka 1. ovog zakona izostavljeni rukovodeći ljudi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zaštite zdravlja na radu. Jer ovaj normalni redovni Zavod za zdravstveno osiguranje, njegov ravnatelj, zamjenik ravnatelja pa čak i pomoćnici ravnatelja jesu obuhvaćeni ovim zakonom člankom 1. ali novoosnovani zavod koji je trebao već profunkcionirati i nadam se da jesu imenovani ravnatelji i zamjenik ravnatelja, a možda i njegovi pomoćnici, nisu predviđeni da budu predmet Zakona o sukobu interesa. To je možda i poruka gospođo potpredsjednice da od svojih suradnika tražite da vam barem interno rade pročišćene tekstove zakona kako bi u ovoj državi konačno znali tko ima status državnog dužnosnika, a tko nema. Jer i ove promjene ovog zakona kao i onog Zakona o državnim dužnosnicima toliki je broj da vjerujem da oni koji su vam pisali u obrazloženju zakona se sami više ne snalaze pa su zato propustili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite na radu čije čelne ljude niste predvidjeli da budu obuhvaćeni ovim zakonom i tu vam pomažem amandmanom koji sam dao. Želim vjerovati da ćete to prihvatiti, ali ja vas uvjeravam da sam išao dalje komparirati sve izmjene i dopune zakona da bi vjerojatno još našao neke koji jesu u Zakonu o državnim dužnosnicima, a u ovom zakonu nisu. I meni je osobno trebalo dosta vremena da ustanovim propuste u tome. Druga moja primjedba odnosi se na članak 2. stavak 5. gdje se nabrajaju koje se nekretnine i imovina mora unijeti u imovinsku karticu. Začudo uvijek se iz zakona izostavlja imovina stečena u postupku povrata imovine o denacionalizaciji koji ne mora biti samo u novcu, dionicama ili nekretninama, koriste se uvijek izrazi "te drugi način". Ti drugi načini su nam poznati, jedan od takvih je i to, a svjedoci smo u prošla dva mandata da upravo na taj način dio državnih dužnosnika je stjecao ogromnu imovinu pa i predlažem svojim drugim amandmanom da se jasno u zakonu navede da imovina stečena u toku mandata, povratom imovine u postupku denacionalizacije mora biti predmet prijave promjene i na kraju mandata. To nije nešto drugo, to je potpuno poznati slučaj temeljem zakona ove države. Treće, stavak 6. govori o pojedinačnoj vrijednosti većoj od 10 tisuća kuna. Na to šesnaesti put upozoravam u ovom Saboru - Koje vrijednosti? Kupovne po računu, fakturi, darovnici, darovnom ugovoru ili procjene? Ja da bi u svoju imovinsku karticu prijavio vrijednost voćnjaka kojega sam dobio darovnim ugovorom prije 25 godina po tadašnjem jugo dinarima, morao sam angažirati procjenitelja da mi napravi elaborat o procjeni vrijednosti da bi mogao unijeti tu vrijednost. Riječ: "vrijednosti" ili objasnite ili precizirajte kako bi ubuduće opet izbjegli sporove o kojoj se vrijednosti radi posebice kada se radi o darovanjima. Riječ: "vrijednost" ne znači ništa, jer ovdje treba u kartici dokazivati način stjecanja, a onda da bi se riječ: "vrijednost" imalo upotrebnu funkciju reći i kako. Upozoravam vas da na ovoj sjednici ćemo sigurno raspraviti i Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa u onom zakonu nije navedeno kao zakoniti korisnik podataka koji se tamo stiču u vezi imovine pa vas kao potpredsjednicu Vlade molim da utječete na predlagatelja, dakle na Vladu da i ovo povjerenstvo u onom zakonu bude uvršteno kao tijelo s javnim ovlastima koje može koristiti podatke o načinu i imovini stjecanja dužnosnika upravo radi ove dvojbe oko vrijednosti. Članak 4. na novi način regulira izbor, sastav, broj i ustroj povjerenstva. Ovaj članak 4. je zapravo po meni izmjena zakona koji škopi oporbu o sukobu interesa. To je škopljenje oporbe i ništa drugo. Floskule o tome da se radi o nastojanju da se depolitizira povjerenstvo ne trpi ni minimum kritike jer sa četiri člana povjerenstva iz redova politike saborskih zastupnika povećavate na šest, 3+3, 3 vlast, 3 oporba. Dakle, ne radite depolitizaciju, nego povećavate broj političara, ako smo mi svi političari, nego je isključivo manevar prvog da se postojećim članovima, vanjskim, iz reda uglednih djelatnika prekine mandat, jer očito netko od postojećih članova nije radio po ukusu vlasti i da se ide na novi način izbora. Ako pak je doista cilj depolitizacija povjerenstva, ja predlažem da Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa u svojem sastavu nema saborskih zastupnika. Svih 11, a ne znam zašto 11. Što je veća kvaliteta 11 od 7, koliko je bilo do sada, da svi dakle, da ostanemo na brojki 7 i da svi budu iz redova javnih djelatnika, bez političara. To je depolitizacija. I nitko od njih ne smije biti član ni jedne stranke, niti pristaša, ni simpatizer, niti ništa. Onda ću vjerovati da se radi o pokušaju korištenja Europskih iskustva o depolitizaciji toga povjerenstva. Ali, ako od postojećeg broja četiri političara povećavate na šest i velite da je to depolitizacija, ja to ne mogu, ne želim i ne mogu vjerovati. I želim vjerovati da nijedan oporbeni klub neće koristiti svoje pravo i predložiti tri kandidata člana ovog povjerenstva. Ili svi ili nitko. I na kraju, sankcije koje se predviđaju u članku 7. ako da neistinite podatke, netočne podatke ili imovinu ne prijavi. Što znači neistinite podatke? Krivu vrijednost ili neku imovinu uopće nije prijavio? Za razliku od kolege Josipovića koji se zgraža nad sankcijama u kunama, ja sam dao amandman da odmah budu duplo veće od predložene. Mada bi, po meni, bilo najpravednije da ovim kaznama u stavku 3. članka 7. ne budu iznosi kuna, nego da primijenimo stope Poreza na dohodak. 15, 25, 35 i 45% u odnosu na vrijednost neprijavljene nekretnine, imovine bilo koje, koje je državni dužnosnik zatajio. Jer, nije svejedno zaboraviti ili utajiti imovinu vrijednu 5 tisuća kuna i 500 tisuća kuna, pa bi ona porezna stopa, porezne stope iz Zakona o porezu na dohodak čak i ovdje bile primjerenije, ako financijski želimo, a jesam za to, kažnjavanje. Ali, ovih simboličnih 5 do 10 tisuća kuna, isplati se ne prijaviti milijun kuna imovine, jer kad je ovdje ne prijavite, a i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nije ovlašteno tijelo za korištenje podataka o osobnom identifikacijskom broju, onda je i utaja moguća. Pa zato vas molim, iskoristite svoj utjecaj i položaj, da i u ovo povjerenstvo, ako će se ikad formirat, uđe i ovaj predmet, ovaj zakon kako bi po službenoj dužnosti te podatke moglo koristiti. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Kao što rekoše moji prethodnici, počevši od kolege Stazića koji je govorio u ime kluba SDP-a, zašto dolazi do ove promjene zakona. Dolazi zbog toga da se reformira, transformira, odnosno ukine tijelo koje je imalo na čelu predstavnika oporbe. A najbolja kontrola jesmo upravo jedni druge i to u cikličnim, kad dolazi do promjene vlasti. I to je nešto najnormalnije i najpoštenije. Naime, kada se donosio ovaj Zakon o sprečavanju sukoba interesa, njegova osnovna intencija je bila upravo rehabilitacija politike. Pad ugleda političara i politike kao djelatnosti koja u osnovi ima i treba imati plemeniti kao borba za opće dobro, takvog je značaja da je prije nekoliko godina o toj temi upravo za rehabilitaciju politike raspravljala i Francuska biskupska konferencija. Prema tome, i taj zakon temeljni koji je donesen, koji je u nekoliko navrata mijenjan, on je mijenjan u smislu da se neke nejasnoće tehničke naravi pojasne. Sada ova izmjena ide, je značajan korak nazad. Ali, u kojem trenutku se ona događa? Ona se događa upravo u trenutku kad mi ne primjenjujemo temeljni zakon. Ja ne znam koja norma, gdje je ta norma koja ovlašćuje bilo koga ovdje od nas na vlastito vladajuće, da mogu suspendirati pozitivnu normu ovog postojećeg zakona. Pa će onda ljudi reći, kako ćete vi poštivati nešto i ove izmjene, kad ne poštujete egzaktni postojeći pozitivni zakon, odnosno norme. Istina, ovdje smo čuli već neko obrazloženje koje nije pravno, ne može držati vodu, ali namjeravamo mijenjati, pa što bi onda to tijelo postojalo kratko vrijeme. Takve norme ovdje nema, ali namjere, intencije, snovi, imali su pravni značaj u srednjem vijeku, kada je čovjek odgovarao i za neke zločeste snove i odgovaralo se i za namjere, bez obzira jesu li oni imali kakvo … /Govornik Prema tome, već je loš start, a o namjerama i zbog čega se mijenja sastav povjerenstva nadugo i naširoko, a i posve jasno, kristalno, govorio je kolega Stazić. Pa, evo, da ja ne ponavljam to i ne oduzimam vama vrijeme, a mislim da i ne bih mogla tako to kristalno i vehementno reći kao što je to kolega Stazić nadahnuto govorio, ali govorio je zaista iz srca, jer ovim zakonom želi se figurirati tobožnja depolitizacije. Zaista je to hrabrost. Nešto što se pogoršava predočavati da je to još napredak. Još bi nekako razumjela, 'ajde idu neke druge izmjene, pa ovako ovo usput, nego se time još hvaliti. to je malo previše. Znate, da bi se prešutilo i da se ne bi reagiralo na način kako je reagirao i kolega Stazić. E, sada malo nešto, dakle, to je svima jasno, dakle, da ne želite oporbu tu, predstavnika oporbe u tom tijelu, nego tobože nesamostalna osoba, odnosno, osoba ugledna iz javnog života koju ćete vi birati. Većina. I onda to nije politika. A već imamo dosta takvih iskustava, i sa sucima Ustavnog suda i tako dalje i tako bliže. Dakle, tobože eto želite figurirati, želi se figurirati to je van od politike i tako. Međutim, politika treba preuzeti neku odgovornost i to najbolje može učiniti baš politika i jedni druge da kontroliramo ali da tu budu i predstavnici javnosti dapače. Ako malo pogledamo određene norme, evo vidite ova odredba članka 11. stavak 6. i dalje ostaju dužnosnici u ali sada kaže najviše dva nadzorna odbora, u trgovačkim društvima i ustanovama koja su od posebnog državnog interesa. Mi smo znali dakle nakon izmjena zakona onog prvog kako su sva poduzeća kod nas pa i neke male veterinarske stanice bile proglašene od državnog interesa samo kako bi mogli doći adekvatni ljudi u tim pojedinim trgovačkim društvima u nadzornim odborima. Ali pustimo sada to razdoblje. Evo vidite, da kod nas egzistira norma u Kaznenom zakonu zlouporaba povjerenja kao centralno kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta onda bi sami političari bježali od nadzornih odbora kao vrag od tamjana jer tamo su prvi na odgovornost. Za svaku sitnicu koja se događa u takvim trgovačkim društvima pozvani članovi upravnih i nadzornih odbora, menadžment je pozvan jer prvi figurira i on je odgovoran, gotovo objektivno je odgovoran. Obrana nisam znao, nisam čuo znači priznanje pred sudom. To vam je isto kao da skretničar kaže "Proleti vlak, nije sredio skretnicu, a ja nisam znao da vlak prolazi tuda.". Dakle, neznanje ne eskulpira nego potvrđuje i kad bi mi imali takvu normu koju smo bili imali onom poznatom novelom 2003. godine onda ne bi političari htjeli biti unutra. To je preuzimanje odgovornosti a pitanje je koliko nas svakidašnji rad ukoliko je zaista poklonjen za onu primarnu dužnost za što smo i izabrani, pogotovo govorim za ministre, za saborske zastupnike ali i ostale dužnosnike koji nemaju vremena se baviti. Ovo je odgovoran posao biti član nadzornog odbora. Pa to nije tek tako sjediti dva sata, pa nešto sam čuo, nešto su mi rekli i nije. Tako to kod nas funkcionira i to nije dobro. To nije dobro ni za koga pa ni za takvog člana koji dođe tu i koji zaista o nečemu ne zna. Ali još tako zbog čega mi nemamo definirano u Kaznenom zakonu odgovornost menadžmenta prije svega članova upravnog i nadzornih odbora da može biti upravo takva jedna situacija odlično hranjiva podloga za političke obračune jer kaučuk norma za nekoga se može reći ti si znao, trebao si znati, za ovog drugog pa baš i nisi znao i tako, dok nemamo dobro definirano to kazneno djelo. I da imamo ono ne bi ovdje nitko ni htio biti, ne bi onda ovakvog prijedloga ni bilo. Toliko o tome. Jednako tako željela bih se osvrnuti i na odredbu članka 7. koji se mijenja, to je ovaj članak 2. našeg konačnog prijedloga koji govori upravo koji su to podaci o stečenoj imovini odnosno kakva imovina se prijavljuje odnosno njezino porijeklo. Pa se ovdje navodi na temelju odluke suda. Pa sud dodjeljuje na temelju tužbenog zahtjeva koji je imao određeni pravni osnov ili darovanje, ili neki pravni posao. Sud ne dodjeljuje tek tako. Prema tome, oni su deklaratorne naravi a nije netko stekao imovinu odlukom suda nego ju je stekao ili kupovinom, ili nasljedstvom, ili darovanjem, dakle nekim pravnim nekim pravnim poslom ili na osnovi nekakvog pravnog osnova a ne odlukom suda. Odluka suda je samo da raspravi neke sporne stvari. Prema tome, ovo bi trebalo popraviti ovdje u članku 2., dakle članak 7.

vidite koji govori da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje mandat dosadašnjim članovima povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika. Dakle, ti javni djelatnici još uvijek djeluju u tom povjerenstvu. što oni tamo rade? Je li primaju naknadu za to? Nekada kada je bilo neko krnje tijelo tadašnji ugledni ljudi kao profesor Krapac nije više htio biti u takvom jednom tijelu pa je odstupio. Hoće li oni biti ponovo ili će ih birati većina a oni će biti eto zaslužni? I ti su trebali dignuti svoj glas i reći molim vas, mi ne radimo. Ali sad se zakon odnosi samo na njih. Dakle, očito je. I ovo je krnja jedna odredba i norma jer ne govori ništa o saborskim zastupnicima koji su ovdje u interregnumu negdje nestali nestali i izgubili. A o kome je riječ gospodo? Riječ je upravo o nama ovdje samima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Boro Grubišić. Ja nisam pravnik ali draga kolegice postoji na primjer sudski ugovor o doživotnom ili zaživotnom održavanju, to je dakle odlukom suda stečena imovina. (SDP)** Kolega, dobro ste rekli i to ide u prilog upravo onome što sam ja rekla. Prema tome, ako je sud presudio da je netko stekao na temelju doživotnog ugovora onda kažete da je imovina stečena na temelju ugovora o dosmrtnom ili o doživotnom uzdržavanju

Kolega Grubišić, ispričavam se. Nije moguće poslovnički. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Velika je šteta što je teško sada tu pružiti nekakvu racionalnu analizu ovog zakonskog prijedloga jer je to pomalo i besmisleno. Analizirati ga u svim predloženim člancima pa onda svaki tražiti njegov ratio, to ispravljati i popravljati kad je zapravo osnovna intencija zakona posve drukčija. Ona nije popraviti stanje u društvu. Njegova intencija je stanje učiniti gorim i to i to zbog jedne odredbe, najvažnije izmjene u ovom zakonu, načina sastavljanja povjerenstva. Evo prof. Josipović je u najboljoj namjeri skretao pozornost na neke nelogičnosti u zakonskom prijedlogu, na to da je trebalo izmijeniti nešto što se uopće ne mijenja u članku 9., na to da rektori i prorektori nisu dužnosnici jer pripadaju nezavisnoj akademskoj zajednici što su sve notorne stvari i sve su te gluposti pomalo ušle u zakon, u prijedlog zakona i sve bi to trebalo ispraviti, ali besmisleno je o tome raspravljati. Nebitno je uopće hoće li tamo biti rektori i prorektori. Nebitno je što se sve tu mijenja i dopunjava, ako ostane najvažnija stvar ovdje, a to je način sastava povjerenstva. Zakon bi inače, otkad je donesen on zapravo u sebi sadrži dvije opasnosti, jedna je estradizacija politike, što je pružao već od trenutka kad je donesen, pa se onda javnost bavi nekakvim banalnim sukobima interesa ili potencijalnim sukob interesa kod nekog dužnosnika, pa se onda svi time zabavljaju. To je jedna opasnost toga zakona. A druga je da ne bude dovoljno efikasan i da omogući izbjegavanje kontrole stvarnog sukoba interesa. Umjesto da popravljamo taj zakon, pa treba ga popravljati jer on je relativno novi zakon i nije mogao, otkad je donesen 2003. godine obuhvatiti sve i njega stalno treba korigirati i popravljati. E sad umjesto da ga popravljamo između te dvije krajnosti estradizacije politike i izbjegavanja kontrole, mi ga zapravo ovom izmjenom uništavamo. Ovaj zakon se ovom predloženom izmjenom načina sastava povjerenstva ubija. Ista stvar kao da se ukida. Ničem taj zakon služiti neće. Evo potpredsjednica Vlade pozvala je zastupnike, molim vas lijepo, da konsenzusom izglasaju predsjednika povjerenstva, a ja pozivam potpredsjednicu Vlade da predloži amandman u ovaj zakonski tekst pa da način izbora predsjednika bude takav. Što ima potpredsjednica Vlade koja predlaže i brani tekst pozivati zastupnike da drugačije postupe od načina koji je predviđen u zakonu? Pa to je upravo smiješno. A njezino je pravo, njezina je ovlast, ovlast je Vlade da kad je već ovako nešto podmetnula u zakonski prijedlog, pa kad je suočena s kritikom toga da onda to izmijeni, a ne da poziva zastupnike da postupaju mimo onoga kao što ona predlaže u zakonu. Pa neka da Vlada amandman da se predsjednik povjerenstva bira konsenzusom u Parlamentu, recimo na prijedlog parlamentarne manjine. Ne mora to biti …/Zbog buke na prijedlog parlamentarne manjine, pa ga odbijte. Kog ćete odbiti? Pa odbiti ćete onoga za koji znate da će vas kontrolirati, nego šta ćete s njim? Jer ste si sad predvidjeli mogućnost da ga imenujete onoga koji vas neće kontrolirati. To je suština ovog zakonskog prijedloga. Pa ako gospođa potpredsjednica ima dobre namjere, onda očekujemo ovakav amandman. Ne dođe li takav amandman od strane Vlade, onda je intencija i te potpredsjednice skupa sa HDZ-om i cijelom parlamentarnom većinom jasna, želimo izbjeći kontrolu, bilo kakvog povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, izvan te kontrole hoćemo se izmaknuti, imenovat ćemo, razriješit ćemo sve ove i vanjske i ovi su saborski tako prestali biti članovi povjerenstva istekom mandata, i ove ćemo sve potjerati i dovest ćemo svoje ljude, osim tri opozicijska zastupnika. Znači da će povjerenstvo imati 11 članova, 3 će biti iz redova opozicije i to je jedini opozicijski utjecaj. Sve ostalo će biti po volji parlamentarne većine. Očekivati od toga tijela da kontrolira sukob interesa kod same parlamentarne većine ili Vlade, oprostite stvarno je neshvatljivo, neshvatljivo da to nekome uopće može pasti na pamet. Međutim, izmijenite vi zakon kako hoćete, vi imate parlamentarnu većinu i možete ga izmijeniti. Vi ga i donosite ovdje po hitnom postupku. Nema nikakvog razloga da se izmjena ovog zakona donosi po hitnom postupku, ali baš nikakvog, u uvjetima kad je povjerenstvo već trebalo raditi, u punom sastavu po važećem zakonu. Pa ovo su zakoni koji se raspravljaju možda u dva, možda u tri čitanja, da se izbruse, da se postigne ono što zakon kaže da bi trebao postići javni interes, da se zaštiti javni interes, da predvidimo sve mogućnosti, sve rupe u tom zakonu, da ih raspravimo zajedno i da ih probamo onda dorađivanjem tog zakonskog prijedloga zatvoriti. Ovako na brzinu pobacati ove sve van, zato se donosi po hitnom postupku, da i vanjske članove pobacate van iz tog povjerenstva i na brzinu što je moguće prije imenujete sve svoje. Zbog toga će vama kako god postupali, a posve je jasno kako ćete postupati, donijet ćete zakon po hitnom postupku, svi ovi lete van, imenovat ćete sve svoje i izbjeći ćete kontrolu, ali vama će sudac u ovom vašem ponašanju biti javnost. Ona će ocjenjivati i kako mijenjate ovaj zakon i koga imenujete i kako vas ti koje ste imenovali kontroliraju. Sud javnosti, na vaš žalost ne možete donijeti zakon po kojem bi poništili sud javnosti. To ne možete napraviti. Ali ta će javnost, morate na to biti spremni, biti kritična i prema ovom postupku izmjene ovog zakona, i prema daljnjem vašem postupanju kad se zakon izmijeni. Hvala vam. Hvala. Državni tajnik, Antun Palarić. Izvolite. Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Mi smo spremni na sud javnosti i koliko je meni poznato javnost podržava donošenje zakona koji će dati daljnji doprinos borbi protiv korupcije koja je jedna od velikih zala pod kojim ni Republika Hrvatska nije imuna. Svatko ovaj zakon čita onako kako mu odgovara, to je meni razumljivo, ali postoje i institucije i ljudi koji možda sa distance, ali možda zato i objektivnije prosuđuju aktivnosti koje poduzima hrvatska Vlada u borbi protiv korupcije i pred sobom imam deklaraciju Zajedničkog odbora hrvatskog i europskog parlamenta donesena u Opatiji 30. travnja 2008. godine Zajednički odbor, a naravno na inicijativu i sugestiju stručnjaka Europske komisije kojem smo dostavili zakon ovakav kakav je pozdravlja donošenje zakona u ovakvom sadržaju kakav je hrvatska Vlada uputila u Sabor i smatra da je to korak naprijed u borbi protiv korupcije. Osim što moramo urediti odnose u domaćoj političkoj sceni, naravno da Vlada mora voditi računa o dinamici pregovora sa Europskom i stoga ovaj zakon predlažemo da se donese po hitnom postupku jer i domaći stručnjaci i javnost, ali i strani stručnjaci i strani politički čimbenici procijenili su da je ovaj nacrt zakona veliki korak naprijed. Hvala vam Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo možda samo nekoliko riječi. Danas smo već puno čuli. Pa nekako imam osjećaj kad god nekom od van parlamentarnih političara, sindikatima pa i novinarima nestane inspiracije evo njih prema Saboru, svi pogledi idu prema Saboru s optužbama prema Saboru, sa svim onim što ovdje ljudi doživljavaju, proživljavaju ali jasno iz njihovog vidokruga. I onda mi opet imam osjećaj prilagođavamo zakone da bi pokazali da smo pošteni, da smo onakovi kakovi, dakle potpuno suprotni od onog što oni hoće dokazati i jasno zakon, sam zakon koji može biti i bolji i lošiji to će vrlo teško dokazati. Jer uvijek će se moći tumačiti na ovaj ili onaj način. Jedan od načina tumačenja je evo i od kolegica i kolega sa moje desne strane koji tvrde da smo ovim zakonom zapravo htjeli potpuno amortizirati sve valjda udarce na nas, jer ćemo izabrati za predsjednika nekog tko je eto podoban, tko nije. To slušamo cijelo vrijeme. Tko nije iz SDP-a, jer zapravo SDP je jedini taj koji će prosuditi da li je netko dobar ili nije dobar. Jer, ono što smo pratili, što smo vidjeli proteklih godina bilo je to da je u liku predsjednika povjerenstva, dakle kolega u liku predsjednika povjerenstva jasno iskoristio svaku priliku da kaže po koju riječ protiv dužnosnika, da tako kažem vladajućih dužnosnika normalno jer mu je to mjesto omogućavalo u bezbroj intervjua, u bezbroj slikanja i sveg ostalog. Dakle, blago rečeno nije bio neovisan predsjednik. I sad kad kažemo idemo izabrati neovisnog predsjednika, e sad ne valja. Pa ja predlažem, ugledajmo se na vaterpolo. Idemo dovesti po starim hrvatskim navadama nekog iz inozemstva pa nek nam sudi i nek priča jesmo dobri, nismo dobri jer mi našim ljudima ne vjerujemo. Nema onog u kog ćemo vjerovati i jedni i drugi, jer nemoguće je da u Hrvata bude netko tko će ili od stanovnika Hrvatske tko će voditi ovo povjerenstvo dakle neovisno. Ono dakle, tu ćemo se dosta teško složiti jer ja vjerujem da ima jako puno ljudi koji će to dobro voditi, a da li će biti izglasan većinom ili ne većinom. Kamo sreće da se svi dogovorimo oko tog čovjeka. To je već pitanje bliže budućnosti. Ovdje evo moram još samo reći o ovom zakonu. Malo mi je žao što nismo malo raspravljali i o nekom članku, recimo članak 11. koji evo tumači dužnosnik koji ima 25% i više dionica, odnosno udjela u trgovačkom društvu za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijet će svoja upravljačka prava na temelju udjela u društvu na drugu osobu itd. jer smo vidjeli upravo prije prije 2003. Dakle, tu negdje tih godina, pa i 2003. veliku zloupotrebu. Evo, malo prije se kolegica se vratila u 2003. pa si dozvoljavam i ja pravo to. Jer, ako dužnosnik preda svoja osnivačka prava nekom odvjetniku, a to smo imali slučaj, on se ne bi smio uplitati više u taj posao. Mi smo zapravo to imali smo jedan primjer koje dan danas državno odvjetništvo nije našlo za shodno da riješi unatoč nalazima svim mogućim, povjerenstva. Dakle, primjer firme Coning da nitko nikom se nije dogodilo ništa, pa me zanima s obzirom da vidim u izvješću povjerenstva za 2006. godinu da je taj slučaj hajde mogli bi reći procesuiran. Osim tog više ne vidim ništa, jer tom dužnosniku nije problem platiti možda kaznu i od milijun kuna i mahnuti rukom i raditi dalje što hoće. Dakle, da li će kazna nekako utjecati ili neće? Da li vidimo da baš previše i ne utječe na samog političara, jer očito da mu popularnost nije izrazito pala. Dakle, možda jednom prilikom u jednoj drugoj izmjeni malo vidjeti na koji način i to reagira. Možda Možda i protuustavno, ali trebalo bi zabraniti svim onima koji su vlasnici trgovačkih društava preko 25% te opći poslovi sa državom i sa lokalnim, bilo sa općinama, gradovima ili županijama. Mislim da bi to bilo daleko, daleko transparentnije i bolje. Malo se, čeg se bojim ovdje. Bojim se širine, bojim se prevelikog broja dužnosnika koji će biti obuhvaćeni, koji su obuhvaćeni ovim zakonom i tu će biti velikih, velikih poteškoća za povjerenstvo. Ali evo ja im želim puno uspjeha. (HDZ)** Replika. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Markovinović spomenuo je vaterpolo. Dakle, da ne ostane izrečeno to što su talijanski suci sudili naše finale, finale našeg prvenstva i play off ne znači da su naši suci lošiji, jer su oni sudili talijansko prvenstvo. Prema tome, to je bilo i njima priznanje i dobro su odsudili i jedni i drugi. Ali mislim da što se tiče s vaterpolom u njemu smo svjetski prvaci. U sukobu interesa još uvijek nismo svjetski prvaci, a čini mi se da ja ne bih želio ni da budemo svjetski prvaci bez obzira što to možda krećemo se k tome, ali mislim da nećemo biti. Ipak ne možemo toliko prijeći neke koji su ipak jači od nas u sukobu interesa, pa makar bio i HDZ na vlasti. Što se tiče poruke ovome neovisnome ovome neovisnome koji će zbog gospodina Leke sad ispada da on neće smjeti davati intervjue da onda ne biste promijenili zakon, da onda i neovisni ne bude mogao biti predsjednik povjerenstva. Dakle, vi ste time u stvari dali pohvalu gospodinu Leki kao predsjedniku Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa u prošlome mandatu. Mislim da je on dobro odradio svoj posao, žao mi je što mijenjate ovaj zakon, ali vjerojatno za to imate svoje razloge. Ja moram priznati da ih da ih razumijem, a sa ovom vašom konstatacijom o tome da je davao previše intervjua, možda da promijenimo naziv povjerenstva u povjerenstvo za sprječavanje interesa javnosti za sukob interesa i onda ćemo u potpunosti zadovoljiti sve ciljeve koje je predlagatelj imao u promjeni ovog zakona. Hvala. Odgovor na repliku. Ako kaže, e moji su dobri, vaši ne valjaju, onda je to intervju, to je onda zloupotreba upravo ovog mjesta. Što se tiče svjetskog nekakvog ranga, da ćemo biti na vrhu, bojim se da nećemo biti na vrhu, mnogi su još ispred nas, a talijanski suci, evo možemo dovest talijanske suce, Talijani su nam svojevremeno sudili, pa bar jednom dijelu Hrvatske, možda će i sad biti bolji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Jel' to onaj što je sudio, onaj ćelavi jako?

Gospođe i gospodo zastupnici, sad bi prekinuli raspravu, nastavili sutra u 9 i 30. Prvi je na redu zastupnik Zvonimir Puljić, pa Suzana Bilić Vardić, Vladimir Ivković, Damir Sesvečan, Brankica Crljenko.